Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru, poštovani kolege, dobro jutro. Možemo li nastaviti sa radom plenarne sjednice Hrvatskoga sabora? Predlažem da objedinimo raspravu o dva materijala, dvije točke dnevnog reda. To je Konačni prijedlog zakona o energiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 167 i Konačni prijedlog zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 181. Da li se zastupnici i zastupnice slažu s ovim prijedlogom? Nema primjedbi. Predlažem da predstavnici klubova o oba prijedloga u objedinjenoj raspravi mogu… … /Upadica se ne razumije./… Da, 20 minuta. Predstavnici klubova imaju pravo na 20 minuta, a poštovane kolegice i kolege u pojedinačnoj raspravi ostajemo sa 10 minuta. Hvala lijepa. Konačni prijedlog zakona o energiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 167. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Konačni prijedlog zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 181 Vlada je također predlagatelj zakona. Prijedlog zakona akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskoga sabor. O ovom prijedlogu akta raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Molim da li predstavnik predlagatelja Vlade Republike Hrvatske želi dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenica prvog potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva poštovana Tamara Obradović Mazal, izvolite. Evo u ovoj objedinjenoj raspravi u najkraćim crtama pokušat ćemo predstavit novele koje predlažemo Zakonom o energiji i Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti. Dopustite odmah na početku da se i zahvalim na raspravama koje su provedene na saborskim odborima kojom prigodom smo predstavili ove nacrte i naravno čuli i vaša mišljenja. Vezano za Prijedlog zakona o energiji, ali i s njim povezan Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti dopustite da kažem da ćemo do kraja godine još jednom u Saboru biti po sličnoj osnovi. Naime, Zakon o energiji sukladno trećem paketu direktiva koje uređuju energetiku na razini Zakon o energiji je krovni zakon koji zajedno sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, ali i Zakona o tržištu električne energije i Zakona o tržištu plina čini paket slijedom trećeg paketa direktiva na razini Europske unije kojeg ćemo još do kraja godine uputiti na raspravu u Hrvatski sabor. Na taj način preuzimanjem obveza iz pristupnih pregovora do punopravnog članstva moramo implementirati, dakle ne samo usvojiti već i početi provoditi kompletno prenesen treći paket energetskih direktiva što znači u domaćem zakonodavstvu primarno Zakon o energiji, a s njim povezan Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, tržišta električne energije i Zakonu o tržištu plina. Vezano za Zakon o energiji, ciljevi koji se postižu ovim konačnim prijedlogom zakona je da se on odnosi na sve djelatnosti u energetskom sektoru i da daje smjernice sa izradu zakona koji opisuju pojedina energetska tržišta i tretira tržište energenata sa zajedničke platforme. Također, zakonom se donošenje tarifnih stavki u tarifnim sustavima, odnosno donošenje cijene ili tarife prema metodologijama prenosi sa Vlade na energetske subjekte uz odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije, uključivo dakle osim plina, električne energije i toplinarstva. Za osiguranje redovite opskrbe energijom Republike Hrvatske smatra se odgovornim tržište. Mislim da je na jednom od odbora postavljeno pitanje što to zapravo u praksi znači i kako se tržište smatra odgovornim za redovito opskrbljivanje energije. radi o odgovornosti operatera na tržištu koji građanstvo i svoje potrošače snabdijevaju energentima. Međutim imamo i naravno moguće druge situacije, radi se o eventualnim izvanrednim stanjima i uvjetima kada dolazi do poremećaja na tržištu. Tada sektor i sve ono što čini energetski sektor i distributeri i operateri moraju biti pripravni što znači da država, odnosno državna tijela imaju obvezu brinuti o sigurnosti opskrbe i to prije svega kroz planiranje razvoja kako bi energetski subjekti u Hrvatskoj bili sigurni, kako bi bili pouzdani što se tiče dobave, odnosno opskrbe svojih potrošača i kako bi bilo dovoljno energije u traženim količinama ukoliko dođe do izvanredne situacije. Također u tom segmentu ono što se očekuje je da su energetski objekti i ispitani, da su lokacije za njihove tehničke uvjete odobrene, da su od interesa za Republiku Hrvatsku i da vlasnici kroz tu obvezu osiguravaju njihov pouzdani rad. Dakle, da je cijeli zapravo lanac na razini standarda i kvalitete koji osigurava sigurnu dobavu energenata. Također ono što se predlaže ovim zakonom je da se uspostavi jasan odnos između tržišnih energetskih djelatnosti kao što su proizvodnja, opskrba i trgovina i reguliranih energetskih djelatnosti kao što je upravljanje distribucijskim transportnim odnosno prijenosnim mrežama. Također uvodimo sustav jamstva za podrijetlo električne energije i u tom segmentu se usklađujemo sa Direktivom o promociji korištenja obnovljivih izvora energije. sva energija koja se proizvodi iz obnovljivih izvora energije mora biti bilancirana u kvotu potrošnje Republike Hrvatske. Isto tako se uvode pravila u kvaliteti energije koje će donositi Hrvatska energetska regulatorna agencija. regulatorna agencija. I ono što je također jako bitno je utvrđivanje pozicije krajnjih kupaca koji moraju, odnosno moraju imati posebne mjere zaštite zbog svog socijalnog stanja. Dakle, govorimo o ugroženim kupcima s osnove njihovog materijalnog stanja, ali i s druge strane zaštićenih kupaca što se tiče sigurnosnih razloga. S ovim zakonom povezan je i Prijedlog zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Ono što je na neki način trend koji je doveo i do izmjene samog paketa direktiva na razini Europske unije, a podredno i promjenu u našem domaćem zakonodavstvu kroz ovaj prijedlog je jedno dugogodišnje praćenje monitoriranje na terenu na razini država članica kako zapravo regulatori funkcioniraju u nacionalnim okvirima, odnosno da li su dovoljno samostalni, da li ispunjavaju svoju funkciju potpuno neopterećeno od egzekutive, odnosno od izvršne vlasti. I ono što je sama analiza primjena svih nacionalnih propisa u praksi na razini država članica pokazala jest da zapravo učinkovitost regulatora u energetskom sektoru nije odgovarajuća i da zapravo regulatori u državama članicama ne pokazuju dovoljno samostalnosti u svom radu u odnosu na izvršnu vlast zbog manjka, odnosno pomanjkanja dovoljno širokih ovlasti ali i diskrecijskih prava. I upravo s te osnove, to je treći paket direktiva, nameće potrebu da unificirano kroz sve države članice regulator mora imati mogućnost, mora imati pravo i ovlasti za donošenje odluka o svim relevantnim pitanjima kako bi unutarnje tržište i električne energije i prirodnog plina ispravno funkcioniralo i bilo potpuno neovisno o svim drugim javnim ili privatnim interesima. Ono što držimo da će se postići kroz usvajanje ovog prijedloga zakona je da će HERA ojačati svoju samostalnost i neovisnost od svih drugih javnih ili privatnih subjekata uključujući i izvršnu vlast, dakle uključujući i samog predlagatelja odnosno Vladu kao i nadležno ministarstvo, u ovom slučaju Ministarstvo gospodarstva. gospodarstva. Isto tako, ono što će biti omogućeno samim zaposlenicima i odgovornim osobama na razini HERA-e, dakle osobama koje su zadužene za rukovođenje HERA-om jest da djeluju neovisno prilikom izvršenja regulatornih zadataka, odnosno donošenja odgovarajućih regulatornih akata. I također, ono što HERA dobiva ovim prijedlogom zakona su veće normativne, izvršne i nadzorne ovlasti. Dakle, proširenje, sadržajno proširenje ovlasti za djelovanje HERA-e, a posebno je značajno da se te ovlasti proširuju i na područje cijena kao i naknada za regulirane djelatnosti. Isto tako, HERA-e će moći i biti u stanju bolje promovirati i nadziranje, postizanje, nadziranje postizanja općih ciljeva regulacije energetskog sektora kao što su poticanje konkurentnog, sigurnog i za okoliš održivog unutarnjeg tržišta električne energije i prirodnog plina, učinkovito otvaranje tržišta za trgovinu električnom energijom, omogućavanje lakšeg priključka na mrežu za nove proizvodne objekte, poticanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Ukratko u ovom objedinjenom predstavljanju oba zakona zahvaljujem na pažnji. I naravno odgovorit ćemo na svako pitanje koje se može postaviti tijekom rasprave. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Žele li izvjestitelji odbora, radnih tijela uzeti učešće u raspravi? Izvolite, poštovani zastupnik Vinković Odbor za lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu.

gospodine potpredsjedniče, uvažene zamjenice sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu je održao 10. listopada svoju sjednicu gdje je raspravio ove prijedloge zakona. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja u raspravi članova Odbora istaknuto je pitanje o cijeni energije kao i o načinu odlučivanja u određivanju visine energije za građenje. navedeno je pitanje odredbe članka 48. Zakona kojim se predviđaju novčane kazne i za jedinice lokalne samouprave, za moguće prekršaje za koje jedinice nisu nadležne a niti mogu utjecati

Hvala i vama poštovani predsjedniče odbora. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo predstavnici ministarstva, uvažena gospodo zastupnici. U uvodu ovoga zakona se doslovce kaže da donošenjem ovog zakona pridonijet će se stvaranju sveobuhvatnog i kvalitetnog zakonskog okvira za ostale zakone, podzakonske propise u području energetike RH što je od velike važnosti za poslovanje energetskih subjekata, ali i za sveobuhvatno pokretanje gospodarstva. Zatim se govori o osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti zakonom i posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. To je, trebalo bi se postići sljedeći ciljevi, citiram: "Izmjena postojećih i to je uvođenje novih definicija, uvođenje sustava jamstva, podrijetla električne energije, stvorit će se pretpostavke za usklađenje s direktivom, jednako tretiranje kupaca energije, odnosno ukidanje kategorije povlaštenih i tarifnih kupaca u sektorima električne energije i plina. Zatim se govori o osiguranju redovite opskrbe energijom RH, donošenjem tarifnih stavki u tarifnim sustavima, odnosno donošenje cijene ili tarife prema metodologijama koje se prenose sa Vlade na Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju itd., itd." Hrvatska energetska regulatorna agencija će donositi opće uvjete opskrbe energijom koje će sadržavati mjere zaštite krajnjih kupaca i da ne nabrajam sve ostalo. Možda samo, utvrđuje se pozicija krajnjih kupaca koji moraju, odnosno mogu imati posebne mjere zaštite zbog svog socijalnog statusa (ugroženi kupci) ili sigurnosnih razloga to su tzv. "zaštićeni" jasno kupci. Znači, između redaka ovaj zakon je svojevrsna pretpostavka za energetske investicije u RH. Jasno je da mi koji dolazimo iz Istre a priori smo opterećeni tim Plominom 3 ili Plominom C. Ja ne znam što će Skupština županije Istarske učiniti u ponedjeljak ali ja mislim da bi trebala reći ne prije svega ugljenu. Zašto? Jer 3 km od Plomina prolazi plinovod kojim se plin iz istarskog podmorja vodi ili hrvatskog podmorja svejedno ka Zagrebu, odnosno dole u Dalmaciju, uvjeravaju nas da bi uskoro na Krku trebalo početi graditi LNG termimnal. Struja iz ugljena je skuplja no što je iz plina, u to mene uvjerava prof. Tirelli zadnji ja ću reći Hrvat koji je izgradio jednu termoelektranu na ugljen u RH. Hrvatski se plin prodaje Italiji. Iz Italije mi uvozimo skupu struju proizvedenu od tog plina iz hrvatskog podmorja. Termoelektrana na ugljen neće zaposliti nove ljude, na plin zasigurno bi. Termoelektrana na ugljen dobar je, ja se usuđujem kazati izvozni posao onih koji će biti izabrani za tu koncesiju, da li će biti riječ o Korejcima, Rusima, Poljacima, Talijanima, to ostaje da se vidi. Termoelektrana na ugljen košta najmanje 800 milijuna eura, na plin negdje oko 400 milijuna eura. Udio domaće operative ne može biti u gradnji te termoelektrane najmanje 200 milijuna do 300 milijuna eura kao što nas uvjeravaju predstavnici ministarstva gradnja ipsilona košta oko 250 milijuna eura. Ova termoelektrana oslobađa Hrvatsku od znatnog uvoza struje, to je apsolutno točno, ali lokalna samouprava mora znati da renta od plina ili ugljena bila bi ista, a u zdravlju jednostavno neću trošiti riječi a to je sigurno ono što je najbitnije i o čemu bi trebali drugi raspravljati. Neću više o tome, ali sigurno je da čekam odluku Skupštine županije Istarske. Prije sam citirao ona osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, odnosno posljedice koje će donošenjem zakona proisteći od jednakog jednakog tretiranja kupaca energije, odnosno ukidanje kategorija povlaštenih i tarifnih kupaca u sektoru električne energije i plina pa sve tamo do uređivanja pozicije krajnjih kupaca koji moraju, odnosno mogu imati posebne mjere zaštite zbog svog socijalnog statusa ili svoje socijalne ugroženosti ili sigurnosnih razloga ako govorimo o zaštićenim kupcima. Znači, ovaj zakon ja bih rekao je jedna mala, ili ovi zakoni su pardon jedna mala legislativna energetska revolucija. Znači, ovo tj. struju da treba samo moći plaćati. Poskupljenja u ovoj godini bila su više nego značajna. Ako se ne varam plin je poskupio 22%, struja je poskupjela 20% s time da treba biti pošten i priznati da za bolnice, za škole, za dio gospodarskih subjekata plin bi trebao biti jeftiniji ako se ne varam onih 6,6%. Valjda se ova poskupljenja pravdaju nekim novim investicijama u energetskom sektoru RH. Najavljeno je da bi Hrvatska morala u jednom ciklusu ili u jednom periodu koji je pred nama izgraditi između ostalog taj Plomin C, sad se spominje 1 milijarda eura, hidroelektranu na Savi 800 milijuna eura, hidroelektranu na Dravi 350 milijuna eura, Kosinj-Senj 650 milijuna eura, LNG Krk 600 milijuna eura, termoelektranu Rijeka obnoviti 450 milijuna eura, vjetroelektrane 400 milijuna eura, hidroelektrana Dubrovnik 170 milijuna eura, hidroelektrana OMBLA negdje oko 140 milijuna eura. Čitam jedan naslov ADRIS već osigurao novac za projekt Kosinj-Senj 2 težak 650 milijuna eura. Naime, nedavno je gospodin Čačić prvi potpredsjednik Vlade otkrio kako je za taj projekt izuzetno zainteresiran domaći investitor s osiguranim sredstvima. Misli se na ADRIS, ali prema medijskim računicama kaže da će se ova investicija, i to je dobro da su zainteresirani, dobro da čak i u to idu, ali kaže prema medijskim računicama ova će se investicija u Lovdaću vratiti, već kroz period od 5 godina. Zbog čega onda neki drugi postavljaju pitanje, ako se jedna takva investicija od 650 milijuna eura investitoru vraća kroz period od 5 godina, zbog čega je uopće onda treba prepustiti domaćim domaćim ili stranim investitorima umjesto da možda od nje direktno kroz Hrvatsku elektroprivredu ili HEP pokuša profitirati država. Činjenica jeste, s druge strane da nama da Hrvatska doslovce vapi za investicijama, Hrvatska je tako reći ostala bez inozemnih ulaganja u ovoj godini. Prvih 6 mjeseci strana ulaganja bila su na razini poslijeratne 1996. odnosno krizne 2010. godine i iznosile su samo 154 milijuna eura prema najnovijim podacima koje smo dobili od Hrvatske narodne banke. Na strani 6 stoji, ovog zakona, spominje se između ostalog i ugrožene kupce, to su oni kupci energije iz kategorije kućanstva koji zbog svog socijalnog položaja ili zdravstvenog stanja imaju pravo na isporuku energije prema posebnim uvjetima. Kakve su socijalne prilike bojim se da bi gotovo svi trebali biti u statusu tzv. ugroženog kupca. Ali, da se ja sada opet vratim, možda samo s rečenicom ili dvije na ovaj Plomin 3, odnosno C. A ključ ovog zakona, kako ga ja vidim, to je ovaj članak 7. odnosno 6. Članak 6. doslovce glasi, citiram članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1.: "Da na temelju strategije energetskog razvoja Vlada Republike Hrvatske donosi program provedbe strategije energetskog razvoja kojim se utvrđuju mjere, nositelji aktivnosti, dinamika, realizacija energetske politike i provođenja nacionalnih energetskih programa, način ostvarivanja suradnje sa tijelima lokalne i područne (regionalne) na području planiranja razvoja energetskog sektora i suradnje s energetskim subjektima te s međunarodnim organizacijama." A u članku 7. stavku A. se kaže: "Da jedinice lokalne samouprave i jedinice područne, regionalne samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe energijom te takve dokumente usklađivati strategijom energetskog razvoja i programom provedbe strategije energetskog razvoja.". Postavljam si pitanjem, da li u ovoj konstelaciji sada zakonskih rješenja, znači da li lokalna samouprava svojim planovima može, recimo reći ne nekim nekim Vladinim odlukama. Da li se temeljem ovih zakonskih rješenja lokalna samouprava, nije bitno da li je riječ o općinama, gradovima, odnosno županijama isključivo mora pokoravati odlukama Vlade. Ja mislim da bi na neki način trebalo, možda, pripisati da građani, možda na referendumima imaju pravo kazati mi smo protiv nekog energenta. Nitko u Istri nije protiv investicija, pa ni u području elektro elektro tog sektora, ali svi su apriori protiv ugljena kao energenta. Drugo, pustimo čak i te priče da će po izgradnji Plomina ili ovoga bloka 3, zrak u Plominu biti ili Labinštini čišći nego u Zagrebu. Da je tome tako, ta dobrobit za Labinjane ili Labinjone ne bi zadesila Istru, nego bi zadesila pretpostavljam neki drugi centar, možda prije svega Zagreb. Ali pustimo sada to. Drugi dijelovi ovoga zakona, meni se apriori čine logičnim, osim da spomenem da je prostornim planom Republike Hrvatske iz 1999. rečeno da do 2015. godine u Hrvatskoj neće se graditi termoelektrane na ugljen, odnosno neće se graditi atomske centrale. No, bilo kako bilo nadam se da će vijećnici Skupštine županije Istarske reći ne tom ugljenu. Zakon ima apsolutno, i to treba biti pošten dobrih dijelova,

operativnih rezervi, ali i o onome što najviše tišti građane, a to je cijena samog energenta. u člancima 28., 29. doslovce kaže: "Da cijene energije za krajnje kupce sadrži dio cijene koji se slobodno ugovara, dio cijene koji se regulira a može biti određen primjenom tarifnog sustava, naknada i ostalih davanja propisane posebnim propisima.". U članku 29. se kaže: "Da tarifni sustav čine propisana metodologija i iznos tarifne stavke." Između ostalog u stavku 6. "Tarifne stavke trebaju omogućiti obračun cijene energije za obračunsko razdoblje.". itd. itd. Rekoh da je struja u ovoj godini poskupjela 20%, to je negdje oko 40 kuna po obitelji kako su izračunali u nadležnom ministarstvu. Cijenom energenata, a mislim ovdje i na naftu, na neki način se anulirala jedna dobra odluka Vlade o smanjenju doprinosa za zdravstvo sa 15% na 13%. Mi volimo reći da se na taj način gospodarstvu vratilo 3 milijarde kuna, ali kroz struju, benzin itd. energente, neću reći da se sve istopilo, ali činjenica je da za mnogo od toga, jednostavno ne možemo prozivati Vladu, "ne smije se" prozivati Vladu, može se, ali se ne bi trebalo zato jer Vlada niti utječe na cijenu nafte niti utječe na cijenu plina niti može dominantno utjecati na cijenu energenata. Ono što je bitno to je ova naknada za priključenje na mrežu tj. sustav koji je izrađen člankom 33.citiram "Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu sustav novih i za povećanje priključne priključne snage kapaciteta postojećih energetskih subjekata i krajnjih kupaca donosi agencija. Metodologija se temelji na objektivnim, razvidnim, nepristranim načelima te načelu ekonomičnosti izvedbe priključka". Te naknade usuđujem se reći se reći ma neću reći drakonske ali ću reći ponekad pretjerane. To destimulira gradnju. Da bi netko ishodio građevinsku dozvolu recimo za kuću od 200 kvadrata pa kako u kojoj sredini, jasno nije isto u jednome Poreču ili u jednom Buzetu ali naknade po svim tim osnovama, priključcima su i preko preko stotinjak tisuća kuna. Plaća se uvijek naknada za pojačanu energiju itd. a na kraju usuđujem se kazati da ove kazne ili prekršajne odredbe pardon su doista drakonske. Možda bi trebalo povećati kaznu u članku 47.stavku 1. Da tko se priključi na energetski sustav bez odobrenja energetskog subjekata bez trošenja energije trošenja energije ili se trošenje energije ne može utvrditi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5 do 50 hiljada kuna. Tu ili tamo gdje se može utvrditi možda su tu kazne čak i male ali neke kazne imamo

više razumijevanja da ne kažem osjećaja. Sve u svemu sigurno je da je ovdje riječ o jednom potrebnom zakonu ali mislim da se na neki način neću reći degradira ali marginalizira lokalna samouprava, predviđajući recimo onakve situacije koje su eto upravo na djelu u Istri vis a vis Mislim da to nije fer prema lokalnom stanovništvu iako sam svjestan činjenica da energenti iz hrvatskih termoelektrana pogotovo u ovo vrijeme bez investicija, a rekoh da su investicije u RH pale na razinu '96. odnosno krizne 2010.nešto je što treba mijenjati. Još jedanput za kraj, želim vjerovati da će Skupština županije Istarske reći ne tom ugljenu. Zašto? Jer ponavljam tri kilometra od Plomina prolazi plinovod kojim plin plin iz sjevernohrvatskog ili istarskog podmorja vodi k Zagrebu i Dalmaciji. Uvjerava nas se da uskoro kreće LNG na Krku, ponavljam prema riječima ljudi koji su zadnji gradili termoelektrane na ugljen struja iz ugljena jest skuplja nego iz plina. Hrvatska svoj plin prodaje Italiji iz Italije uvozimo skupu struju proizvedenu iz hrvatskog plina. Termoelektrana na plin neće zaposliti nove ljude, na plin zasigurno bi. Termoelektrana na ugljen je dobar izvozni posao, ja volim kazati za one kompanije koje će dobiti koncesiju na prostoru RH termoelektrana na ugljen košta 800 do jedne milijarde eura, na plin 400 milijuna eura, a udio domaće industrije sigurno neće biti onakav kakav se spominje. Zdravlje rekoh i prije da neću spominjati iako sam siguran da bi dodatni kapaciteti koji će stvarati električnu energiju u Hrvatskoj oslobodili Hrvatsku od znatnog uvoza struje, a to znači i osiguravanja deviza za tu istu struju. struju. TE Plomin 1 na ugljen imala je svoju logiku. Istu je Tito negdje otvorio sedamdesete godine. zašto? Jer se njome spašavalo 2 tisuće radnih mjesta u istarskim ugljenokopima Tuplja, Kraša itd. a danas u Istri mi više nemamo niti jednog rudara, odnosno ostalo je samo sjećanje na rudarenje i zato tu kroz takav energent dodatno omogućujemo još jedan dobar posao svima onima koji će taj ugljen kroz ovu ili onu formu dovoziti u Istru. Sve u svemu mi smo dužni jasno podržati ovaj zakon ali ono što me najviše u zakonu smeta da li lokalna samouprava svojim planovima može reći ne pojedinim vladinim odlukama? A s druge strane zašto se Vlada npr. ne pridržava kada je riječ o energentu u Plominu prostornog plana RH iz '99.godine gdje je jasno nedvosmisleno decidirano rečeno da do 2015.neće se istraživati ili graditi TE na ugljen odnosno na atomsku energiju? Hvala lijepa poštovani zastupniče Kajin. Imamo prijavljene dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa evo odlučio sam replicirati kolegi Kajinu jer je on svoju raspravu koncipirao u dijelu i većinom se osvrnuo na moguću novu TE Plomin C. Zaista ga je divno, lijepo slušati ovdje kako on pokušava iz pozicije čovjeka koji je u vladajućoj koaliciji znači koju obnaša vlast, lijepo je kada slušamo i kritike unutar te iste koalicije i vlasti, međutim glasovanja su do sada pokazala da je gospodin Kajin uvijek digao ruku kad god je to trebalo za bilo koji zakonski prijedlog te koalicije. E sada o Plominu C, i ja se slažem da bi trebalo uvažiti ono što piše u prostornom-planskom dokumentaciji RH. Međutim, činjenica jest da je upravo IDS i stranka kojoj gospodin Kajin pripada upravo na tom Plominu C i na tom ugljenu na neki način ugušila tu svoju ajmo reći kozu koja simbol IDS-a i ta koza je evo sa tim projektom barem među ljudima koji su njima davali povjerenje u ovih 20-tak godina krepala, koza je krepala. A vi gospodine Kajin i dalje kažem pokušavate ovdje raspravljati na jedan način koji je možda mnogima neshvatljiv, a u biti se to zove demagogija i upravo to što radite ne pridonosi onome što su vam vaši građani dali u zadatak, a to je da ih štitite jer ste tamo na vlasti 20 godina. I zapravo je neshvatljiva činjenica da vi kao vlast u Istri, kao ljudi koji obnašate vlast u Istarskoj županiji danas u utorak ili srijedu ne znate kako će vam glasati skupština u ponedjeljak. Zapravo znate vi jako dobro kako ćete glasati

koza će nadživjeti i mene i vas i ta koza je othranila mene, možda i vas, ali dobrano hrani i sve vas u ovome Parlamentu i u Republici Hrvatskoj. Ne znam kako će glasati vijećnici Skupštine Županije istarske, ne znam jer nisam član tog županijskog tijela. Iako sam nosio listu za Skupštinu Županije istarske i pozivam vijećnike da kažu ne ugljenu jasno, decidirano, ne znam kako bih drugačije mogao kazati. Gospodo, imajte povjerenja u svoje građane koji su vam dali mandat, nemojte dignuti ruku za ugljen. I nije točno da Damir Kajin za svaki akt kojega predloži Vlada diže ruku. Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Kajin. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Nade Turina-Đurić. Izvolite. Pa zbog javnosti koja prati početak rasprave oko ovog vrlo važnog, krovnog Zakona o energiji gdje nije tema Plomin C, samo posredno jest tema Plomin C jer se radi u diskusiji od gospodina Kajina od ekspozeu od 10 minuta o tome da li Plomin C da ili ne, da javnost zna da mi nećemo kod izglasavanja ovog zakona glasati o tome da li ćemo graditi i kako ćemo gradit Plomin C nego ćemo glasati o jednom krovnom zakonu o energiji. Pa bih molila zbog interesa javnosti jer, ja sam pretpostavljala da će ova diskusija biti vrlo burna i argumentirana i da će se naši zastupnici založiti možda i za neka poboljšanja u okviru ovog zakona vezano na buduće cijene koje će naši građani imati vezano za energiju, ali da će se ovdje objavljivati referendumska pitanja o Plominu C, to nismo očekivali. evo apelirala bih da se vratimo na važnu temu iako ne mislim da Plomin C nije važna tema ali sigurno nije tema ovog zakona pa da kad i budemo glasali i usvojili ovaj zakon ne bi građani mislili da smo glasali za Plomin C nego glasamo o krovnom Zakonu o energiju za Republiku Hrvatsku. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. socijalne momente, uz Puris koji odlazi u stečaj, uz ovo šumsko zemljište, odnosno otuđenje istog od strane države ili državnog odvjetnika. Plomin C nije samo posredno nego Plomin C je suštinsko istarsko pitanje o kojem se raspravlja pa brat bratu tamo negdje od '95. godine na ovamo i utoliko gospodo zastupnici i vladajuće koalicije i opozicije imajte razumijevanje kao što bi i vijećnici Skupštine Županije istarske trebali imati razumijevanje za prilike svojih građana na plominštini i u Istri kada je riječ o odabiru energenta. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovane kolegice i kolege, uvažene zastupnice i zastupnici. Dozvolite mi par riječi u ime kluba SDP-a Hrvatske. Naime, već u uvodnoj raspravi pokazalo se da se u energiju svi razumiju, da pogotovo se sigurno razumiju naši građani u onom dijelu kada poskupljuje gorivo ili kada poskupljuje električna energija i ja sam duboko uvjeren da će ovaj zakon biti prilika očito da se kroz pojedinačne rasprave raspravlja o svemu što ima veze s energetikom i energijom. Tako je to obično u našem Saboru, a malo toga će biti vezano za sam ovaj zakon. Probat ću se koncentrirati na ovaj dio zakona, ali ipak moram dati jedno uvodno obrazloženje jer nas u SDP-u veseli prije svega da se uopće raspravlja o energetici u Hrvatskom saboru i da se donosi zakonodavna regulativa. Ali isto tako moram otvoreno reći da u isto vrijeme smo u jednom velikom raskoraku jer mi zapravo raspravljamo o dokumentima, raspravljamo o Strategiji energetskog razvitka, o paketu energetskih zakona, o tržištu plina, o tržištu električne energije, a u istih tih 20 godina Hrvatske države nismo pomakli niti izgradili niti jedan energetski objekt osim negdje možda popravili bilancu u proizvodnji električne energije negdje za 50 megavata popravkom ili modernizacijom pojedine hidroelektrane. Nijedna zemlja koja misli dobro svojim građanima ne može si dopustiti luksuz da nema proizvodnih kapaciteta dostatnih za proizvodnju električne energije koju troši u svojoj zemlji. Ne samo koliko troši nego mora imati i kapaciteta više i sami znate zbog specifičnosti proizvodnje električne energije jer nekad jednostavno imate poremećaj na tržištu kao što je to bilo uzmimo u slučaju ukrajinske krize i problema ili u slučaju suše kada nemate dovoljno padalina da bi proizvodili električnu energiju iz hidro elektrana. No, dobro je kažem da i ovaj zakonodavni okvir rješavamo. Ali zapravo zato i kažem ovo uvodno mi nemamo tu puno izbora oko ovoga paketa paketa zakona. Mi ih jednostavno moramo prihvatiti. Oni su dio zakonodavne regulative Europske unije, a s Europskom unijom uz dužno štovanje se ne pregovara uzmi ili ostavi. Prema tome, taj dio mi jednostavno moramo uskladiti jer smo pod monitoringom i koliko je nama poznato, a mislim da su predlagatelji zakona iz Ministarstva gospodarstva i rekli da smo već dobili kritiku od strane Europske unije u tom dijelu da kasnimo sa ovim trećim paketom usklađivanja. Naime, Hrvatska mora osigurati s jedne strane diverizifikaciju i izvora energije, pa tako mora proizvoditi i iz ugljena i iz nafte i iz plina naravno pokušavajući što više iz obnovljivih izvora što će reći prije svega hidropotencijale jer Hrvatska to ima, ali ima i ono što je Bog dao a to je položaj u smislu sunčeve energije. Znači biomase imamo šuma. Proizvodimo kroz Hrvatske šume dobar dio drvnog otpada. Prema tome, biomasa je nešto što također mora naći mjesta, a s druge strane to je opet na neki način uvjet Europske moramo ispuniti ono 3x20, znači smanjiti potrošnju fosilnih goriva odnosno emisija u okoliš bolje rečeno za 20%. Moramo povećati proizvodnju u udio obnovljivih izvora energije za 20% i povećati energetsku efikasnost za 20% pošto je naš uvaženi prvi potpredsjednik Vlade rekao da ne bacamo kroz prozore energiju. On je to malo drugačije istina objasnio, ali na žalost je istina da naše zgrade troše energiju daleko više nego europske zgrade i da naša izolacija ili način gradnje međutim sada u regulativi se nešto na tu temu mijenja i kod gradnje jer jednostavno taj dio stvarno nije potrebno i da bacamo proizvedenu energiju. U Hrvatskoj jedinu stvar koju moram eventualno reći da ne bi kolege iz HDZ-a išli sa puno replika, ipak se nešto malo napravilo u energetici, a to je plinifikacija Hrvatske. plinifikacija Hrvatske. U tom dijelu je od kad je Jadran istražen i od kada je u funkciju puštena bušotina plina iz Jadranskog mora napravljen cjevovod i za južni zapravo i za jadranski dio Hrvatske tako da osim sjevernog dijela Hrvatske danas je mogućnost da zapravo se već plinificirala dobrim dijelom Primorsko-goranska županija. Uvjeti su i počinje plinifikacija Istarske županije, a isto tako cjevovod je stigao do Dalmacije, Splita. Prema tome, uvjeti su stvoreni za plinifikaciju i tog dijela što je veoma značajno iz jednostavnog razloga što je plin najčišće fosilno gorivo, znači bez sumpora i drugih ostataka, a što je važno za Hrvatsku kao turističku zemlju da zapravo ne zagađuje okoliš. I u tom dijelu se načelno slažem sa kolegom Kajinom da bi bilo dobro da što više gradimo plinskih kapaciteta, no isto tako moramo biti i svjesni da mi nemamo plina za Naime, plin koji je u ovoj cijevi koja ide iz Jadrana ako bi se priključio na bilo koju termo elektranu više ni za koga ga ne bi bilo. Prema tome, taj plin je za širi konzum, a plin za energetiku bi se kod nas mogao dobiti daljnjim bušotinama s jedne strane ili zapravo izgradnjom LNG terminala s druge strane. Javit ću se vjerojatno za pojedinačnu raspravu da ne bi sad odlutao u LNG i ostale projekte jer tu bih imao nešto reći s obzirom na prijašnja prijašnja iskustva na tu temu. Prema tome, da ne dužim. Klub SDP-a naravno da će vas iznenaditi će podržati donošenje ovoga zakona zakona iz jednostavnog razloga što je to prije svega usklađenje sa europskim zakonodavstvom. Znači u smislu otvorenog tržišta energije i energenata. Osnažuje se zapravo i položaj sa onim drugim zakonom i naše Regulatorne energetske agencije i njezina zapravo nezavisnost s jedne strane, a zapravo potiče se što je i veoma važno veća proizvodnja zelene energije što će reći iz obnovljivih izvora energije jer tu moramo učiniti i dodatne napore, jer današnja naša regulativa jednostavno ne omoguća, probajte se priključiti na električnu mrežu u smislu da ste mali proizvođač električne energije. Prvo će vam trebati jedno par godina da skupite jedno 60, 70 naših potvrda i svega što trebate dobiti da biste mogli priključiti na mrežu. Prema tome, jednostavno je nužno da riješimo krovni zakon, da iza toga napravimo novele kao što je ovaj Zakon o Hrvatskoj energetskoj agenciji, iza toga Zakon o tržištu plina i Zakon o tržištu električne energije i podredno onda podzakonske akte kako bi mogli postati efikasni i stvoriti uvjete za izgradnju energetskih energetskih kapaciteta u Hrvatskoj. Zahvaljujem kolegice i kolege. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Bilo je to ekonomično i komprimirano stajalište kluba SDP-a. Idemo na klub HSU-a i poštovana zastupnica Ljiljana Cvjetović. **Cvjetović, Ljiljana Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Radi se dakle o obvezi Republike Hrvatske da provede reformu u području energetskog zakonodavstva u skladu sa standardima europskog tržišta. Reforma energetskog sektora u Republici Hrvatskoj započela je 2001. godine kada je u Zakon o energiji donesen prvi paket energetskih zakona kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti. Tim je zakonima uspostavljen osnovni zakonodavni okvir za reorganizaciju energetskog sektora, otvaranje tržišta energije i regulaciju energetskih djelatnosti. Osnovni akt kojim se utvrđuje energetska politika i planira energetski razvitak je Strategija energetskog razvoja što ju na prijedlog Vlade RH donosi Hrvatski sabor. Strategijom energetskog razvoja se utvrđuju nacionalni energetski programi, potrebna ulaganja u energetiku, poticaji za ulaganja u obnovljive izvore i kogeneraciju za povećanje energetske učinkovitosti te unaprjeđenje mjera zaštite okoliša. Posebno ističem činjenicu da se prvi put jasno definira zakonska obveza prema krajnjim kupcima pod posebnom zaštitom, a to su zaštićeni i ugroženi kupci. Člankom 39. prijedloga zakona utvrđuje se pozicija krajnjih kupaca koji su zbog sigurnosnih i socijalnih razloga mogu imati posebne mjere zaštite u određenim okolnostima i uvjetima. Obveza Vlade RH je donijeti Uredbu o kriteriju za stjecanje statusa zaštićenog kupca s mjerama zaštite i Uredbu o kriteriju za stjecanje statusa ugroženog kupca te opseg prava dok su tijela nadležna za socijalnu skrb dužna utvrditi status ugroženog kupca i razinu socijalne potpore ugroženom kupcu. Svjesni smo da iz dana u dan raste broj kućanstava koja sve teže podmiruju svoje novčane obveze stoga je dobrodošao svaki napor da se olakša nekima gotovo već neizdrživa socijalna situacija. Među osnovnim pitanjima koja se zakonom trebaju urediti je i pitanje donošenja cijene ili tarife. Prijedlogom zakona donošenje tarifnih stavki u tarifnim sustavima, odnosno donošenje cijene ili tarife prenosi se s Vlade RH na Hrvatsku na Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju. Dakle, u određivanju cijene više ne sudjeluje politika, a to smatramo bitnim. Također je dobro što se predloženim zakonskim odredbama promiče učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Učinkovito korištenje energije te korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije proglašavaju se od interesa za RH. Odredbama članka 14. ovog zakona određuje se mogućnost osnivanja Nacionalne agencije za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao i mogućnost osnivanja regionalnih energetskih agencija za potrebe praćenja i planiranja potrošnje energije, poticanja energetske učinkovitosti i razvoja obnovljivih izvora energije. Odredbe ovog članka proizlaze iz pozitivne europske prakse vezane uz osnivanje energetskih agencija. Stvaranje kvalitetnijeg zakonskog okvira u području energetike svakako će pridonijeti i pokretanju gospodarstva u RH što je od presudne važnosti jer bez gospodarskog rasta ne možemo očekivati otvaranje pozitivnih pomaka. Budući je energetsko zakonodavstvo postalo jedan od važnih segmenata na putu prema članstvu u EU od iznimne je važnosti što kvalitetnije provesti nužnu reformu energetskog sektora. Ovim će se zakonom svakako stvoriti povoljniji zakonski temelj za ostale zakone i podzakonske propise u području energetike RH sa zadaćom omogućavanja poslovanja energetskih subjekata u novim uvjetima. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržat će donošenje ovog Zakona o energiji. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite poštovani zastupniče.

sam početak mandata ove Vlade obilježio je set nesretnih odluka koje su za posljedicu imale dramatičan skok cijena plina i cijena električne energije da o naftnim derivatima i ne govorimo i pored ekspresnog podizanja PDV-a i rast cijena energenata jasno su već tada pokazali smjer kuda će ova Vlada ići. Žestok udar na standard građana i povećanje troškova poslovanja imali su za cilj zapravo, jedini cilj, punjenje državnog proračuna. Unatoč upozorenjima kakve će posljedice ove odluke prouzročiti Vlada je ostala dosljedna u donošenju prorecesijskih mjera. Nažalost, danas smo već svjedoci što je rezultat ovakve ekonomske politike. Pad BDP-a, dramatičan rast nezaposlenosti, pad potrošnje, pad investicija, pad gospodarskih aktivnosti, rast troškova života. života. Najsvježiji podatak o stopi inflacije od 5% još je jedan žalostan implikator pogubne politike ove Vlade. Pad potrošnje uzima svoj danak i u sektoru energetike. Prema nekim podacima u ovoj godini je smanjena potrošnja električne energije na razini godišnje potrošnje dva grada veličine Zadra. Ista stvar se događa s prirodnim plinom, a neprekidan pad potrošnje naftnih derivata već poprima alarmantne veličine. Uzroci su potpuno jasni, najveći pad potrošnje energenata dogodio se u gospodarstvu. Potpuno je logično i zašto. Pogoršavanje uvjeta poslovanja, porezna presija i neprijateljski odnos prema privatnom sektoru dovodi do gašenja poduzetničkih i gospodarskih aktivnosti. Ta potrošnja dizel goriva gotovo da je u linearnoj korelaciji sa posustajanjem gospodarstva. Svima su očite posljedice ovakve politike, osim aktualne Vlade. Stanovništvu suočenom već s novim uplatnicama za struju, dolaskom prvih hladnih dana i prvih pravih računa za plin tek predstoji šok. I plin i struja nisu poskupjeli za 20 ili 19% gospodine Kajin, poskupljenja su veća od 35% na što smo upozoravali i prilikom donošenja ovih odluka ovo proljeće. I to ovisno naravno o distributerima na pojedinom području. Evo, da je to točno potvrđuje najnovije najave za toplinarstvo da će i grijanje poskupiti za preko 35 ili 40%. Što su posljedice svega ovoga? Rast cijena energije evidentno lančano dovodi do rasta cijena proizvoda i usluga. Odgovor građana je jednostavna, manja potrošnja, manja potražnja, manja proizvodnja, manje zaposlenih, i manji prihodi u državni proračun i manji prihodi energetskih tvrtki. Potpuno obrnut efekt od onoga koji je predvidjela Vlada. Pokazatelji stanja našeg gospodarstva to nažalost potvrđuju, a i prvi potpredsjednik svaki dan daje takve izjave, u kakvom je bolesnom stanju naše gospodarstvo. Čudo je da se on ne smatra apsolutno odgovornim za to. Druga velika mantra ove Vlade jesu investicije u energetiku, gotovo od prvog dan mandata, svakodnevno slušamo o grandioznim investicijama u energetiku koji će preporoditi Hrvatsku, nažalost samo slušamo. Od fasada pa do pustih milijardi u nove elektrane, a sve što se dogodilo je zbog ovih instalacija fantomskog centra za investicije u energetiku koji će pojesti vjerojatno stotinjak milijuna kuna godišnje i ne događa se ništa. Naravno da nema spora o tome da su nam investicije u komercijalne izvore električne energije potrebni, ali evidentno je, ponavljam ne događa se ništa. Želio sam zapravo ovom osvetom na početku samo ukazati u kojim okolnostima Vlada baš sada dolazi sa ovim zakonima. Zakon o energiji je krovni zakon u paketu energetskih zakona predlagač govori da je ovaj zakon, kao i oni prijašnji naravno, okvir za restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora i otvaranje tržišta energije. Potpuno je jasno da je Hrvatska obvezna uskladiti se s direktivama Europske unije i trećim energetskim paketom. No, međutim obzirom na dubinu potrebnih promjena hrvatsku javnost je trebalo upozoriti što to znači restrukturiranje i reorganizacija energetskog sektora i kojih to dijelova tog sustava, tog sektora. Prvi što naftne derivate i plina je u najvećoj mjeri prilagođeno i direktivama i potpuno je liberaliziran. Ugljena nemamo ili ga imamo ali ga ne vadimo. Obnovljivi izvori su na tržištu, i što ostaje? Ostaje Hrvatska elektroprivreda. Što Hrvatska vlada misli učiniti s HEP-om? Direktiva je jasna, definirana su tri modela po kojima je moguća reorganizacija Hrvatske elektroprivrede, a kad govorimo o HEP-u, dakle radi se o proizvodnji, prijenosu, opskrbi, distribuciju električne energije. Implementacijom drugog paketa i dijelovi HEP-a, što se tiče opskrbe i distribucije i već su izloženi na tržištu. Vlada šalje u proceduru Zakon o energiji i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti s potpuno jasnim posljedicama, a javnost ne zna što planira učiniti sa Hrvatskom elektroprivredom, kao sada vertikalno integriranog subjekta. Ovaj zakon donose nekoliko novih rješenja i radikalno novih rješenja u odnosu na dosadašnji. Ukidaju se kategorije povlaštenih i tarifnih kupaca kao pretpostavke potpune liberalizacije tržišta, za osiguranje redovite opskrbe energijom Republike Hrvatske smatra se odgovornim tržište, tako to piše u prvom dijelu zakona. E sad, zna li netko objasniti što ovo znači: "kako će to tržište osigurati redovitu opskrbu energijom Republike Hrvatske?". I treće, gotovo sve i bolje rečeno sve što se tiče javnih ovlasti na području energetike prenosi se na HER-u, Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju. Pored toga posebno treba ukazati na članak 4. Zakona o energetici gdje pored ostalog stoji: "U cilju zaštite interesa i sigurnosti infrastrukture za opskrbu Republike Hrvatske energijom, objekti infrastruktura u kojima se obavlja prerada nafte, proizvodnja naftnih derivata, transport nafte pa još nabraja, neke djelatnosti. Zatim, objekti u kojima se proizvodi električna energija, koneneracijska postrojenja itd. proglašavaju se objektima od interesa za Republiku Hrvatsku.". Nadalje kaže: "Vlasnici objekata od interesa za Republiku Hrvatsku dužni su objekte održavati, tehnološki unaprjeđivati, odnosno modernizirati sukladno odrednicama strategije energetskog razvoja i interesima Republike Hrvatske propisanim pozitivnim propisima.". Toga do sada po zakonu nije bilo. Dakle, da pojasnimo ili da možda neko iz Vlade pojasni, ovdje se radi da se recimo prerada nafte i proizvodnja naftnih derivata naravno proglašavaju objektima od interesa za republiku i ovdje piše što vlasnici moraju činiti. Što ako to ne čine? Što će se dogoditi, ako recimo MOL ili INA, ili vlasnik većinski ne ulaže u rafineriju kao što do sada to nije činio Sisak ili Rijeku? Ovdje naravno sugerira da će Vlada posebnim odlukama donositi mjere što nakon toga? Znači li to možda da će se ti objekti izuzeti iz privatnog vlasništva? Naravno ovdje se govori dalje i o kogeneracijama, govori se o svim energetskim subjektima za proizvodnju električne energije, danas ih iako vi uporno tvrdite da se ne događa ništa, ima relativno relativno dosta. Dakle, privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz bio mase, vjetroelektrana, bioplina, da li će Vlada isto tako govoreći o interesu za RH stvoriti mehanizme da eventualno u nekakvim analizama procjene da … postrojenje ne radi onako kako ili što bi trebalo ne obnavlja se ne ulaže kako to ovdje piše pa ga eventualno i nacionalizira ili kako se to drugačije već govorilo. Ovo bi zaista trebalo pojasniti što to znači. No najvažnija promjena svakako u ovom zakonu odnosi se na poglavlje 6, a to su cijene energije. Kao što je već rečeno ovaj zakona ima za cilj potpunu liberalizaciju tržišta energije. HERA će kao i do sada obavljati sve poslove vezane za donošenje tarifnog sustava kojeg čine propisana metodologija i tarifne stavke. Energetski subjekti će kao i do sada podnositi zahtjeve za promjenama cijena, do sada su uvijek bili na više a HERA će ih ocjenjivati opravdanim ili ne. Konačnu odluku o prihvaćanju promjene cijene struje ili plina do sada je donosila Vlada RH preuzimajući time i punu odgovornost za posljedice odluke. Iako smo ovih dana slušali od predsjednika Vlade i ministra pokušaju da opravdaju ovo izvlačenje iz bilo kakove odgovornosti vezano za cijenu struje, plina, grijanja što predviđa ovaj zakon u potpunosti držimo neodgovornim ovo dizanje ruku Vlade od odgovornosti od brige za građane i stanje u gospodarstvu. Zbog čega predsjednik Vlade više neće podnijeti odgovornost pa kada govori da se više neće kupovati po 10, a prodavati po 8 da kaže dobro, nećemo to i prodavati ćemo po 12, diže ruke od takve odgovornosti i prepušta sve nezavisnom ili neovisnom regulatoru i kada se svaki sljedeći put dogodi to povećanje reći će da Vlada s tim nema zapravo ništa. Pitanje je zaista da li je to odgovorna Vlada? Dakle što je onda uloga Vlade? Zašto uopće i postoji? Pa i upravo u uvjetima krize teškog gospodarskog stanja, svakodnevnog gubitka stotina radnih mjesta, Vlada mora donositi takve odluke koje neće ugrožavati građane i koje neće pogoršavati uvjete poslovanja gospodarstva. Nema nikakve potrebe da prije ulaska u punopravno članstvo EU Vlada potpuno digne ruke od mogućnosti da kaže posljednju riječ, kada se radi o tako bitnim stvarima kao što je cijena struje ili plina. To nisu nikakve hrabre ili teške odluke, više je to odraz kukavičluka i neodgovornosti. Iako se ovom zakonima Vlada izvlači iz odgovornosti za cijene struje i plina kako je moguće da onda prvi potpredsjednik ili predsjednik Vlade već danima najavljuju povećanje cijene i grijanja.

Od kada predsjednik Vlade zna da će HERA prihvatiti povećanje cijene? I što je onda cilj ovih zakona? Iako je to umotano ili upakirano u celofan direktiva EU pravi razlog je zapravo otvaranje prostora za daljnje povećanje cijene energenata, punjenje računa energetskih firmi a i proračun će se vjerojatno obradovati, a građanima i poduzetnicima neka Bog pomogne, ova Vlada sigurno neće. Iako smo svjesni toga naravno da ovi zakoni slijede direktive prošli su svu proceduru ocjene, sukladnosti i oni će se trebati donositi i trebaju se donijeti, ali zašto recimo kao prijedlog ne bi rok važenja ove Vlade počeo teći od dana pristupanja Hrvatske EU. Točno je da sa nekim stvarima i kasnimo i mi namjerno nismo premda smo pripremili ovaj paket energetskih zakona puštali u saborsku proceduru jer znamo da i druge važne i velike zemlje nisu u potpunosti još i danas implementirale treći paket energetski paket smjernica EU. Tko nas tjera? Nema nikakvog razloga i nikakve potrebe da do momenta pristupanja Hrvatske u EU mi počnemo primjenjivati ovaj zakon. Zato i predlažemo promijenite datum početka primjene ovog zakona i mi smo spremni ovaj paket i podržati. U protivnom nećemo biti za prihvaćanje ovog zakona. Hvala lijepa. obavještavam da je na vaše izlaganje prijavljeno 10 replika, što nije loše ali molim da oni koji su prijavili repliku budu konstruktivni kako bi stvar poboljšali jer je replike s jedne i s druge strane skoro isto. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega je konkretno ću probati citirati rekao, cilj je punjenje proračuna s odlukama Vlade, rezultat je pad investicija, Vlada ne zna što bi s HEP-om. Šta to znači punjenje proračuna pokazala je Vlada u kojoj je sudjelovao gospodin uvaženi zastupnik, a "Moody's" je smanjio rejting HEP-a isključivo dobrim dijelom rada prošle Vlade gdje jasno kaže da je urušila likvidnost HEP-a Vlada povlačenjem 2011.godine 493 milijuna kuna čime je apsolutno ugrozila likvidnost radi punjenja proračuna. A investicije u 2010.su bile od strane HEP-a milijardu 690 milijuna čime se jasno pokazalo kako prijašnja Vlada nije znala što bi sa HEP-om. ova Vlada jasno zna što bi sa HEP-om jer je pokrenula investicije koje će supstituirati uvoz i koji ugrožava likvidnost. Ono što je isto tako bitno povlačenjem sredstava iz dobiti od strane Vlade u odnosu na hrvatsku elektroprivredu, onemogućilo se da se vrate kratkoročni krediti koji također ugrožavaju likvidnost HEP-a koje su bile u iznosu od 600 milijuna kuna na 31.12.2011. godine. Dakle, opterećenje sa PDV-om koji nije tema ovog zakona, jasno je ova Vlada rekla da je rasteretila poduzetnike za 2% i to smo donijeli Zakon doprinosa za zdravstvo, 50% za šume i vode, a ujedno smanjen je PDV na 10% za niz artikala, kao i za turističku djelatnost. Kasno, poštovani kolega, žao mi je. Imate priliku sada. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Hvala lijepa. Evo ja se nikako ne bih složila sa uvaženim zastupnikom Popijačom da ova Vlada bježi od odgovornosti. Naime, ova Vlada zapravo ovime preuzima odgovornost, odgovornost koju vi niste preuzeli svih ovih godina. Vi ste naime doveli Hrvatsku u situaciju da je 8. uvoznik električne energije na svijetu, vi ste sve ove godine forsirali isključivo i samo uvoz. Jako dobro znate da Hrvatska kao ni puno jače ekonomije ne mogu utjecati na cijene naftnih derivata, na cijene plina, a ono što se moglo učiniti je investirati u proizvodne objekte, investirati u distribucijske mreže i na taj način smanjiti ovisnost Hrvatske o uvozu i na taj način smanjiti cijene električne energije. To je ono što ste trebali učiniti, to je ono što niste učinili i to je ono zbog čega sada imamo cijene energenata kakve imamo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Da li vi znate gospođo zastupnice da smo 2011. godine otvorili interkonektor, plinski interkonektor prema Mađarskoj. Zato ste se sigurno grijali prošle godine i prošle zime, zato ćete se grijati sigurno i ove zime. Znadete li da smo otvorili interkonektor 400 … daleko krajem 2010. godine isto prema Mađarskoj kojima se osigurava diversifikacija opskrbe električnom Znadete li da je HEP u prošloj godini investirao u mrežu, distribuciju i opskrbu preko 2 milijarde kuna i znadete li naravno i hvala zastupniku i kolegi da je na to podsjetio, da je HEP 2010. godine pozitivno pozitivno poslovao, da smo imali rezultat i da smo naravno kao vlasnik imali pravo raspolagati i odlučivati o tome što ćemo sa dobiti. Pitanje je kakav će rezultat HEP ove godine isporučiti. hvala naravno što ste nas podsjetili da smo ulagali upravo u temeljne infrastrukturne objekte čitavih ovih 10-tak godina upravo u energetici. investicije u JANAF koji ga pretvara u središnjeg distributera i skladištara naftnih proizvoda i nafte. Sve je to što su ova Vlada naravno i pripisuje i dobro da to na kraju krajeva i kažem da se nešto događa, ali nažalost zaboravljate da ste nešto i naslijedili, a ne da svijet počinje od vas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Popijač, vi ste rekli da Vlada ima načina i mogućnosti i da druge razvijenije države Europske unije koje su članice Europske unije nisu još uvijek prišle implementaciji trećeg energetskog paketa. I kako ste i sami konstatirali, na ovaj način Vlada, to jest svrha … zakona, Vlada želi prepustiti, omogućiti da povećanje cijene energenata i grijanja praktično prebaci na HERA-u i na taj način rekli bi … pere ruke od onoga što je već najavila i što već danima i tjednima prvi potpredsjednik Vlade radi i praktično već se zna koliko će se povećati cijena grijanja u Republici Hrvatskoj. svjedoci smo da je Vlada u travnju ove godine temeljem postojećeg zakona kada je bila dužna zatražiti mišljenje i stav HERA-e nije to napravila već je jednostavno sama, ne poštujući postojeći Zakon o energiji poskupila ako se sjećate cijenu struje za 20% i cijenu plina za 22%, a to pravdala navodnom suglasnošću HERA-e iz 2010. godine kada jest HEP tražio poskupljenje ali kudikamo u manjim postotcima. Prema tome, cilj donošenja ovog zakona jest da se da se omogući jednostavnije poskupljenje energenata, da se zaobiđu mišljenja i stavovi gradova od Osijeka, Zagreba, Velike gorice itd. koji se ne slažu sa povećanjem cijene energenata znaju da to predstavlja veliki udar na standard građana u tim jedinicama lokalne samouprave i kako bi Vlada provela svoju nakanu mijenja zakon sada po hitnom postupku kojega kao što ste vi sami rekli može slobodno pričekati i još ima ima vremena da se taj cijeli treći energetski paket implementira u hrvatsko zakonodavstvo. Pa dobro ste gospodine zastupniče primijetili komunikaciju koja se vrti oko ovog zakona, ali naravno i svega onoga što se tiče politike cijene energenata. Dakle stoga i dvojimo da je zapravo namjera Vlade da ovim zakonom u potpunosti liberalizira odnosno učini neovisnim odnosno učini neovisnim i HERA-u od utjecaja Vlade jer danima se najavljuju promjene cijena energenata upravo od prvih ljudi hrvatske Vlade. Zato i držimo da je ovo vrlo dvojbeno, pogotovo što iz našeg iskustva naravno niti iz daleka nismo na taj način pristupali odnosima između Vlade i regulatorne agencije, ali smo preuzimali odgovornost kada je regulatorna agencija donijela odluku da ocjenjujemo da li je to u općem kontekstu najbolje rješenje ili nije. Ovako najavljujući i govoreći o tome o cijenama energije prejudicirajući zapravo odluku HERA-e zapravo vidimo kakav će dalje utjecaj izvršne vlasti biti na tzv. nezavisnu i neovisnu agenciju. Hvala lijepa. Sljedeća 4 replika i poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa dozvolite kolega Popijač da još jednom naglasimo kako ako ikada u proteklih desetak godina nije bio trenutak da se Vlada odrekne utjecaja i odgovornosti za cijene energenata onda je to sada, sada u ovom trenutku kad bilježimo enorman pad potrošnje industrijske proizvodnje s jedne strane i s druge strane rast nezaposlenosti. Svakako taj trenutak nije. je, naravno da je i HDZ vodio rasprave upravo o ovom paketu zakona. Svjesni smo i činjenice da se radi o usklađenju sa zakonodavstvom Međutim, ne postoji niti jedan razlog i mi ga ne vidimo da u sljedećih 9 mjeseci, dakle do 1. srpnja 2013. se u ovim uvjetima gospodarske krize koja se svaki dan produbljuje Vlada odrekne odgovornosti i uticaja na cijene energenata. I još samo rečenicu oko investicije, jer je bilo i to spomenuto. Mislim da o investicijskoj klimi, o želji za ulaganjem najbolje govori jučer objavljeni podatak Hrvatske narodne banke da je nasuprot nikakvih bijednih tričavih 600 milijuna eura ulaganja u Hrvatsku evo ove godine briljantnih 150 milijuna eura. Hvala lijepa. Sljedeća 5 replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pardon predsjedniče Hrvatskog sabora. Ispričavam se. Kolega Popijač, rekli ste da je i HDZ-ova Vlada pripremila ovaj zakon. Da, svjesni činjenice da preuzete obveze prema Europskoj uniji se trebaju izvršiti i zakonodavstvo se treba uskladiti. No, postavlja se jedno elementarno pitanje, da li u trenucima kad imamo inflaciju 5%, kad imamo galopirajuću nezaposlenost recimo danas je 323000 ljudi na burzi, a krajem 9 mjeseca je bilo 311000. Ova inflacija od 5% je u 9 mjesecu i najveća je praktički nakon kraja 2008. kad je krenula svjetska gospodarska i financijska kriza. Da li je to vrijeme da naprosto država prepusti na tržištu da regulira cijene. Da li je to vrijeme da država ipak mora određenu kontrolu imati nad cijenom upravo zbog zaštite ovih ljudi. I mislim kolegice i kolege da ovo nije tema za političku raspravu i prepucavanje, nego naprosto da pokušamo svi zajedno naći rješenje, da pokušamo ovo odgoditi do maksimalno koliko možemo iz jednostavnog razloga da zaštitimo svoje građane jer to će pogoditi jednako i ljude kojima je simpatičan i SDP i HNS i HDZ. To naprosto ne bira nešto. Dakle, rasprava kolege Popijač je išla u tom smjeru, da naprosto pokušamo svi zajedno iznaći rješenje da se pomaknemo 8, 9 mjeseci unatrag dok možemo, da Vlada ipak na određen način dok se ne uspostavi ovaj socijalni aspekt da se može izvući, dakle oni koji ne mogu plaćati da im se pomogne iz proračuna temeljem socijalnih kriterija i to je bio smisao ove rasprave jer to zakonodavac na kraju krajeva i predviđa. mi sad jedni druge optužujemo koliko je tko uložio, koliko je tko uspio investirati. Naprosto, ovim projektima o kojima je govorio kolega Popijač oni su tu i nitko ne može negirati kad su oni napravljeni. A ovi o kojima vi pričate tek je vrijeme da vidimo hoće li biti. Ali inače formula za dobro punjenje proračuna je podići PDV, dignuti cijene osnovnih artikala koji građani troše i rezultat je tu. Da kolega Šuker, iako smo upozoravali dakle i kod PDV-a i kod podizanja cijene energenata da će to izazvati lančanu reakciju vladajući su nas uvjeravali da to nije istina i da se to neće dogoditi. Na žalost kao i sve, brojke su neumoljive i 5% je očiti dokaz da su naša upozorenja bila opravdana. Dakle, jasno je da ako rastu cijene energenata da će to za sobom povući i rast cijena i proizvoda i usluga. I zapravo i to je temeljni razlog zbog čega još uvijek bi trebalo kao što ste i napomenuli zadržati mogućnost i mehanizme da se arbitrira i da se intervenira u ovom razdoblju kada za to još imamo i mogućnosti u slučaju nekontroliranog ili bitnijeg povećanja cijene energenata koje će još i dalje produbljivati krizu. Hvala. Prije nego damo riječ poštovanoj zastupnici Nadici Jelaš da odgovori repliku obavještavam da je u skladu sa člankom 207. stavak drugi Poslovnika Hrvatskog sabora u 10 sati i 48 minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj temi. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite poštovana zastupnice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo, ne mogu naprosto ne reagirati na uvodni dio gospodina Popijača u raspravi o ovom zakonskom prijedlogu kada je rekao da aktualna Vlada ima, citiram neprijateljski odnos prema gospodarstvu. Dakle, to je nastavak one njegove kontinuirane teze o stvaranju antipoduzetničke klime u Hrvatskoj od strane aktualne vlasti. A ja pitam zar je rasterećenje gospodarstva kroz smanjivanje cijene rada? Dakle, smanjili smo doprinos na zdravstvo s 15 na 13%, neprijateljski potez prema hrvatskom gospodarstvu. Zar je uvođenje porezne discipline kao svojevrsne reakcije na financijski i porezni kao koji je ostao iza prethodne vlasti kroz davanje mogućnosti reprograma poreznih dugova na 36 mjeseci, odnosno ako se porezni dug otplaćuje jednokratno onda se može otplatiti bez kamata. Zar je to neprijateljski potez. Dalje, uz tu poreznu disciplinu Vlada je napravila ogroman iskorak u financijskoj disciplini kroz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji podsjetimo će se, je ona strana objeručke prihvatila i pohvalila ga kao izvrstan zakon. Kad su u pitanju investicije njih nema upravo, odnosno nije ih bilo upravo zato što je postojala ta jedna ogromna i porezna i financijska nedisciplina. Dakle, kapital ne dolazi tamo gdje je nesigurno okruženje, a ova aktualna Vlada upravo radi na tome da to gospodarsko okruženje postane stabilnije i sigurnije i da se ostvari taj jedan toliko poželjan gospodarski rast.

brojke su vam neumoljive. Imate pad investicija od 6%, imate pad upravo u privatnom sektoru veći od 5 ili 6%, imate najveći priljev nezaposlenosti iz privatnog sektora, iz realnog sektora. Pa to vam je odgovor naših hrvatskih gospodarstvenika, naravno i stranih investitora na vaše mjere. Pa kako se može prijateljski nazvati zakon koji donosite i kojima retroaktivno uzimate pare poduzetnicima? Zakon o dobiti. Imate, evo gospodin Milošević je rekao 600 milijuna prošle godine, naravno nedovoljan priljev stranih investicija, a ove godine imate 100 milijuna. Pa zar vam brojke ništa ne govore? To je odgovor i građanstva, to je odgovor naravno i samog poduzetničkog sektora. I dalje ću tvrditi da imate neprijateljski kao što je rekao jedan ekonomski analitičar, čak diletantni odnos prema privatnom poduzetništvu. Stupovi srama su tzv. jedan marketinški pristup jednom općem problemu, rezultati su naravno nikakvi. I to će se vrlo brzo pokazati sa najnovijim statistikama. A i evo današnji podatak koji se izjavljuje, ove mjere za nezaposlenost, odnosno poticanje za nezaposlene, odnosno za zapošljavanje potpuni fijasko i katastrofa. Znači nažalost, mi se ne veselimo tome, rezultati vaše politike, vaših ekonomskih mjera su pogubni za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatske građane. I to će se potvrđivati sve više i više. Zato pokušajte i konačno jednom dobronamjerne sugestije pokušajte ih razumjeti i prihvatiti kao što smo evo i ovdje predlagali vezano za ovaj zakon. Hvala i vama. Sljedeća replika sedma i poštovani zastupnik Zlatko Komadina. **Komadina, Poštovani kolegice i kolege pa naime evo ja ću priznati kolegi Popijaču da su nešto i napravili, ali malo ste napravili zato ste izgubili izbore prije svega. Ali, logika politike i govori da ono što ne napravite vi kao Vlada moramo napraviti mi kao Vlada. Repliciram na onaj dio vašeg izlaganja kad ste rekli da su podignute cijene plina i električne energije što je točno, ali zašto su podignute? Zato jer to niste učinili vi. A vi ste sami rekli zapravo da ste imali zahtjev HEP-a već jel' na stolu, da je HERA odobrila zahtjev HEP-a, ali onda je političkom odlukom Vlada to zaustavila. A zašto je Vlada zaustavila? Pa svi znamo zašto, zato jer su išli izbori. Znači, da se kupuje socijalni mir, bolje rečeno naklonost građana. U ovom zakonu bez obzira ja moram otvoreno reći ja osobno nisam pobornik tržišta, ali to je posebna tema i o tome možemo u nekom drugom, da će tržište sve živo regulirati i da će nam cvasti ruže to baš nisam siguran. Ova kriza u Europi nešto drugo govori. Govori i o državnom internacionalizmu zapadnih zemalja i zapadnih vlada, ali kažem druga tema. No u ovom zakonu je definirano i također kategorije zaštićenih kupaca, ali također vi dobro znate netko je spomenuo, mislim kolega Šuker, da zapravo cijena je tržišna, a socijalnu kategoriju se ostvaruje preko gradova i općina, znači kroz socijalne programe. Ja tu mogu navesti primjer grada Rijeke, ali vjerujem da ima i drugih primjera gradova, gdje su građani koji imovinski cenzus ne dozvoljava, nema mogućnost plaćanja određenih davanja da onda ima pravo na subvenciju od ne znam troškova stanovanja do plina, električne energije itd. Prema tome, svatko mora odraditi svoj dio posla tako i jedinice lokalne samouprave u onom dijelu gdje je socijalni program i gdje moraju zapravo zaštititi svoje građane pogotovo u ovoj teškoj situaciji gospodarske i socijalne krize. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala Vjerojatno tome i služi. I da preuzima i političku odgovornost. Ako smo izgubili izbore zbog toga što nismo dozvoljavali povećanje cijene električne energije i plina neka smo. Vi ćete vjerojatno izgubiti izbore iz nekog drugog razloga. Ali zašto nismo povećali cijenu električne energije? Pa evo vaš kolega je rekao da smo 2010. godine uzeli dobit HEP-u. Znači, uz tu cijenu električne energije HEP je te godine imao preko milijardu kuna dobiti. Zar smo trebali povećati cijenu električne energije i još više napumpati taj račun? Pa HEP zato i postoji naravno i zato je u rukama države da imamo nekakve mehanizme koje u uvjetima, naravno da su ideološki uvjeti bili dobri, pa je zato to bilo i moguće. I naravno da je zato Vlada i preuzela političku odluku i rekla ne, nećemo povećati cijenu električne energije to HEP-u tada nije bilo potrebno. Naravno uz restrukturiranje i uz sve drugo. Kad govorite o plinu pa što mi to govorite, pa 60% plina se izvlači iz hrvatskog i Jadrana i Podravine na kraju. I znamo točno koliko košta taj kubik plina, hrvatskoga plina. I te godine je INA imala 2 milijarde kuna dobiti. I naravno i njima smo to uzeli i rekli smo ne treba povećavati cijenu plina jer je kriza, jer je nezaposlenost, jer su problemi i u hrvatskom gospodarstvu i među građanima. I to je razlog zbog čega nismo donosili takve odluke. I ne možete nikoga, niti nas naravno niti građane uvjeriti da su to bile pogrešne odluke. I zamislite sad vi vi govorite da ćete povećati ili povećavate cijene energenata zato što je mi nismo tad. Pa dajte molim vas! Mi imamo argumente i znamo razloge zbog čega to nismo učinili, a vi nemate niti argumente ni razloge zašto upravo suprotno to činite. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite poštovana zastupnice. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Pa moram priznati kolega Popijač da me vaša rasprava prilično zbunila. Naime, tko je potpisao dio vezan uz energetiku, odnosno poglavlje 15 privremeno zatvorio. Koliko se ja sjećam vi ste u to vrijeme bili ministar gospodarstva i podsjećam vas da ste se upravo vi obvezali da ćete implementirat 3 Europski energetski paket i ja ću vam reći koji vam jer rok bio za to, ožujak 2010. godine., kasnite, kasnimo u svakom slučaju godinu i pol. Tko je bio u to vrijeme na vlasti? I vi sada kažete da namjerno niste htjeli implementirati 3 Europski energetski paket što znači da ste obmanjivali Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju i građane Republike Hrvatske. Mislim da je ovakvo vaše priznanje u raspravi skandalozno upravo. I sada se izgovarate da ste to napravili zbog toga što ste štitili socijalne interese građana Republike Hrvatske, ma molim vas lijepo ja znam vrlo dobro zbog čega ste to napravili, zato što ste štitili monopolističku poziciju HEP-a u Republici Hrvatskoj. I za razliku od kolege Komadine, ja mislim da je tržišta regulacija ovih djelatnosti jačanje uloge nezavisnog regulatora jako dobra i da će unesti reda na ovo tržište. A kod nas doista vlada ovdje divlji zapad. Tako da, ja nisam, ja sam u principu zaprepaštena da vi možete otvoreno pred javnošću priznati da ste svjesno išli na to da nećete ispuniti obveze koje ste preuzeli prema Europskoj Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Pa dobro evo, drag kolegice možda bih vas trebalo podsjetiti da smo mi završili pregovore 2011., da smo potpisali predpristupni ugovor 2011. Da, naravno znademo to da, i koje su nam obveze bile. I naravno da smo i mi napisali ove zakone, u nekoj mjeri se i razlikuju. To je već nekoliko puta rečeno s ove strane. Ali znamo isto tako što se događa u drugim zemljama Europske unije. I kao što vidite proveli smo sve procedure, završili smo pregovore, popisali smo predpristupni ugovor i ničim nismo ugrozili taj proces, za razliku od vas koji ga ugrožavate od prvog dana vašeg mandata. I zapravo pitanje je na kraju krajeva što će se i dogodit? I mislim da, ne znam zašto nam to treba stalno ponavljati i zašto nam uopće to treba govoriti da vas podsjetimo na to da smo naravno i sve, sva druga preteška poglavlja zatvorili, od brodogradnje do pravosuđa, a vidimo što imamo danas. I molim vas da možda im nije, nije primjereno da Zakon o energiji otvara nam pitanje u kakvu ste nas situaciju doveli, naravno u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj sve ono što se do sada napravilo. Pa unatoč tome što smo bili svjesni i na koji način smo prolongirali donošenje ovih zakona. Nismo zakasnili, nismo ugrozili i nismo varali Europsku uniju, naprotiv. Netko je varao upravo u ovih 9 mjeseci. Hvala lijepa. Sljedeća, 9 replika i poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite poštovana zastupnice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Popijač mislim da ste otvorili dva važna pitanja, politiku cijena i treba jasno reći to je prvo pitanje. Treba reći Vlada ne želi preuzeti odgovornost. Reći će građanima struja je poskupila jer je HER-a tako htjela, a najjednostavnije 8 mjeseci to ova Vlada čini građanima Hrvatske, zavlači ruku u džep koliko novaca treba toliko uzimamo. Sada poskupljujemo struju, najavili smo poskupljenje plina, poskupljenje grijanja. Cijene su u rujnu u odnosu na kolovoz, cijene građanima za robe i usluge su porasle 1,4%. Koliko će sada u jesen porasti? Drugo pitanje, dolazim iz grada, kolega Popijač, koji ima 3 važne, 3 značajna energetska objekta, JANAF, INA-u, Rafineriju Sisak i termoelektranu. Kaže nema investicija? JANAF, sami ste rekli koliko je uloženo u one tankove, famozne u JANAF-u, što je JANAF postao za Hrvatsku uopće? Počela je izgradnja trećeg bloka, htjeli vi to ili ne u termoelektrani Sisak u mandatu HDZ-ove vlade. A što se događa i danas s INA-om? U Sisku, Sisčani strepe što će se dogoditi s INA-om rafinerijom. 2000. se ulagalo u INA-u Rijeka, ništa u Sisak. Napokon se počela modernizirati sada u mandatu bivše Vlade i rafinerija. Sve stoji, ponovno kruže neke priče da će se INA zatvoriti, što će se dogoditi? Tamo je nezaposlenost svakim danom sve veća i veća. Kolega ja vas lijepo molim, nemojte mi dobacivati, znam što se događa u Sisku za razliku od vas koji ne znate, obiđite grad pa ćete vidjeti. Nezaposlenost je veća, pa vam postavljam sad pitanje u ime mojih građana, oni baš onih koji će idući mjesec skuplje platiti grijanje, koji će platiti struju, koji ne primaju plaću i kojih je sve više broj na zavodu za zapošljavanje. **Leko, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine predsjedniče. Još jedan zbunjeni, ja sam zbunjen diskusijom kolege Popijača, al sam zbunjen i svim ovim reakcijama. Što se događa? Socijaldemokratska Vlada želi u potpunosti i predlaže u potpunosti liberalizaciju tržišta. Desnica, kršćanski demokrati zalažu se za državni intervencionizam. Diskusija slična pred 7, 8 godina samo je obrnuto bilo, obrnute priče gotovo iste rečenice smo čuli, obrnute priče su bile. Što je zajedničko, zajedničko je to da ceh na koncu balade plate građani, plate ga sa računima gorima, sa računima struje, sa računima grijanja koje plaćaju prema ugovoru, takve je Faust sklapao sa Mefistom, ugovore koji se sklapaju doživotno, samo što se krvlju ne potpišu, a i traju nakon što onaj tko ih je potpisao umre kao što je slučaj u Toplani u Karlovcu recimo potpišete ugovor koji poslije nikada i ni na koji način ne možete raskinuti, dušu ste vragu prodali ali ju natrag dobiti ne možete. Taj račun plaćaju građani, a ovdje se strane izmjenjuju u branjenju njihovih interesa, gotovo istim rečenicama. Ovo smo mogli snimiti pred par godina. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, naravno da se ne zalažemo za nikakav državni intervencionizam. Dakle mi samo želimo da u ovom periodu koji nam je na raspolaganju ostavimo mogućnost da Vlada intervenira ili arbitrira u ključnim odlukama koje mogu biti od izuzetne važnosti za neke segmente društva, gospodarstva. Želim vas podsjetiti naravno tako radeći protekle dvije godine iako to ne želite priznati ali moram vas podsjetiti da smo imali blagi rast BDP-a upravo zahvaljujući odnosu vlade prema takovim mjerama, za razliku naravno od ove godine kada vidimo što se događa. I to su rezultati i to su mehanizmi i to je način na koji odgovorna Vlada vodi gospodarsku politiku. i nemojte biti zbunjeni kod toga. Naravno morate biti zbunjeni kada vidite da da se Vlada odriče naravno svih mogućnosti određene arbitraže i one bitne uloge koje zapravo ona u suštini i treba imati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. U ime predlagatelja Vlade RH zamjenica ministra poštovana Tamara Obradović Mazal. Hvala gospodine predsjedniče. Jedan dio zbog kojeg sam se javila je već raspravljan ali ne škodi naravno možda i rekapitulirati pojedine segmente. Zbog javnosti i zbog naše savjesti ali i zbog naših odnosa prema članicama EU i Europskoj komisiji. Dopustite mi da kažem da ovogodišnje odnosno netom objavljeno izvješće o monitoringu o napretku Hrvatske na putu prema EU u dijelu koje se odnosi na poglavlje 15 i koji se odnosi na usvajanje i implementaciju, to su dvije različite stvari trećeg paketa direktiva kaže sljedeće: "Significant delay" značajno kašnjenje. To je ocjena koju smo mi kao zemlja dobili što se tiče preuzete obveze implementacije trećeg paketa direktiva za što postoje dva roka 31.3.2010.za zakonodavni dio, znači govorim o cijelom paketu i Zakona o energiji kojeg danas imamo na stolu i Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, tržištu električne energije i tržištu plina. Dakle, prvi datum 31.3.2010.za usvajanje zakonodavnog paketa, implementacija 31.3.2011., a krajnja obveza dakle da imamo punu implementaciju već testiranu u praksi i na terenu do ulaska u EU 2013.godine. To je naprosto hodobran iza kojeg smo stali koji smo ispregovarali i koji je poznat. Ono kako komisija reagira u poglavlju 15 na našu dinamiku je ocjena prema njihovim riječima significant delay odnosno značajno značajno kašnjenje i ostala bih još malo na direktivama i na trećem paketu. Ono što ne bismo možda smjeli ali to radimo, ono što ne bismo smjeli napraviti je interpretirati pretvaranje direktive u nacionalno zakonodavstvo na način da Vlada ovim mehanizmom pere ruke i miče od sebe odgovornost što se tiče formiranja cijena energenata na tržištu. Jer lako je reći sada tijekom rasprave da Vlada ovom mjerom ovim prijedlogom zakona miče od sebe odgovornost i pere ruke, pri tome ne biti jasan i reći i zato ću to još jedanput ponoviti, usvajamo konkretnu direktivu. Konkretna direktiva koja nalaže apsolutno svim članicama EU 27, a samim tim i nama kroz nekoliko mjeseci neovisni proces donošenja odluka na razini regulatora. Dakle ako kažemo u raspravi da je ovo model kojem je Vlada doskočila svojoj odgovornosti i pranju ruku onda ja moram reći odgovorno da ovaj Zakon o energiji koji je bio pripreman i prije godinu dana ili dvije godine, da u sebi sadrži ono što smo potpisali kao obvezu u sklopu pristupnih ugovora prema EU i ono što unutra piše i ono što piše u direktivi što se prenosi u ovaj zakon to se moralo napraviti 31.3.2010.ili barem 31.3.2011., dobro sada smo u 10.mjesecu 2012.ali imali smo barem dvije, tri vremenske mogućnosti kada smo to u najmanju ruku morali napraviti sukladno preuzetim obvezama. I jedan mali rezime isto tako dosadašnjeg tijeka rasprave vezano za formiranje cijena i jedna retrospektiva povijesti tržišta energenata 2008.-2010. 2008.tržište energenata je posebno u segmentu plina imalo svoj cjenovni kolaps. Tada su mnoge države primjerice Mađarska koja mi sada pada na pamet iskoristile su kolaps tržišta cijene energenata da bi napravili smooth transition odnosno da bi napravili blagu prilagodbu visine cijena na njihovim nacionalnim tržištima. To je možda bila prilika i to je prilika koju je HEP tada prepoznao i podnio zahtjev za povećanje cijene i HERA ga je tada ocijenila opravdanim. Dakle neke zemlje su taj kolaps cijena 2008.iskoristile kako bi napravile prilagodbu unutarnjih cijena kako bi prilagodile i blagi napravili blagi rast cijena. Da se možda kaskadno kroz godine išlo na mala povećanja onda kako ste rekli gospodine Popijač to ne bi bio dramatičan rast ove godine, ali bi on bio progresivan, bio bi rukovođen tržištem. I da, ove godine ako kažemo da je to dramatični rast on je uistinu takav ali u posljednjih 4 godine pitanje je svima nama da li su naše unutarnje cijene energenata zaista reflektirale stanje na tržištu. Govorimo o privatnim poduzetnicima i ja postavljam otvoreno sljedeće pitanje. Znamo li ijednog privatnog poduzetnika koji od svojih prihoda kad plati porez, kad plati ljude, kad isplati plaće, koji je spreman proizvod koji je proizveo prodati ispod proizvodne cijene. Postoji li ijedan privatni poduzetnik koji je spreman proizvod koji je kupio u veleprodaji po jednoj cijeni prodavat taj isti proizvod po toj istoj cijeni. Apsolutno nemate nikakvu zaradu, odnosno ostvarivati gubitak, rekli bih da ne, ali svakako ovdje ima poduzetnika koji mogu odgovoriti i na to pitanje. I što se tiče investicijske klime i stvaranja jednog neprijateljskog okruženja, podsjetila bih na dvije stvari. Prvo na zaista pozitivnu, dobru raspravu koju smo imali o Zakonu o poticanju investicija kada mislim da sam u završnoj riječi rekla taj zakon reflektira nas, sve nas bez obzira o kome se radi. To je zakon koji svojim mjerama prikazuje u kakvu zemlju dolazite. Zemlja se sastoji od ljudi i svima je nama odgovornost ne da ne stvaramo neprijateljsko okruženje nego da konstantno radimo na tome da privučemo i zadržimo investitore, bez obzira bili oni strani ili domaći. U tome nam uveliko uveliko pomaže i jedna retrospektiva ulagačke klime u Hrvatskoj kakvu su dale države članice Europske unije 31.siječnja 2012.godine. Dakle, ne bih se složila da su uspjeli u 30 dana detektirat neprijateljsku klimu u Hrvatskoj tijekom mjeseca siječnja i da su nam 31. siječnja dali popis svih barijera, svih prepreka kako države članice vide poslovanje u Hrvatskoj. Prije bih rekla da je to jedan nešto trajniji, nešto kontinuiraniji proces kojeg su imali potrebu 31. siječnja staviti na stol kao motivaciju da se stvari poboljšaju, da se promijene i da naravno iz negativne percepcije pređemo u pozitivniju percepciju. I samo jedna star koja je možda promaknula, koju bih spomenula, vezano upravo za tržište bez obzira da li se slagali da tržište određuje tempo ili ne. Naime, mi smo ukinuli price cap za cijenu plina. Ušli su novi igrači na tržište i recimo pojedini igrači na tržištu, odnosno pojedini potrošači na tržištu imaju cijena plina 2,75 dakle ukinuvši price cap za dakle marginu iznosa cijene plina. U industriji pojedini potrošači su ispregovarali cijenu ispod 3 kune, dakle tržište nužno isto tako dakle govorim o ugovorenim cijenama koje se moraju poštivati. Dakle tržište imaju i svoju logiku u formiranju cijena. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Imamo prijavljenih 6 replika na vaše izlaganje. Prvo je poštovani zastupnik Zoran Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Mislim da je ovaj zakon prije svega rezultat, evo raspravljamo nekoliko sati, da bi evo i mi kao zastupnici saznali, a nismo to imali prilike saznati u prošlom mandatu kada su vršeni pretpristupni pregovori, kada je potpisan ugovor, kada je bio formiran onaj Nacionalni odbor kako to gordo zvuči za praćenje pregovora, kada nije održana niti jedna rasprava o sadržaju tih pretpristupnih pregovora kako za pojmove energetike tako za poljoprivredu, kako za gospodarstvo tako način ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Očigledno je da ulazimo na koljenima, očigledno je da ulazimo osiromašeni, očigledno je da ulazimo praktično kao robovi, a ne kao partneri te Europske unije jer ovdje se radi o direktivi tome, moje jednostavno pitanje glasi o čemu mi ovdje raspravljamo, da li je moć ovog Hrvatskog sabora promijeniti eventualno zarez, veliko ili malo slovo, u tom zakonu, u tom paketu zakona kada je to direktiva Europske unije. Možemo slobodno reći svim hrvatskim građanima pričali ovdje zastupnici ili ne pričali dobit ćete tržište nesmiljeno, nesocijalno tržište, neoliberalno tržište i električne energije i svih energenata koje ćete skupo plaćat, a nemate mogućnost ni za preživljavanje od ovih jadnih plaća s kojima živite u ovoj Hrvatskoj koja ulazi u Europsku uniju. To je jedina istina i jedina činjenica. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo meni je drago čuti od zamjenice ministra da je Ministarstvo gospodarstva, odnosno bolje rečeno prvi potpredsjednik Vlade ili ministar gospodarstva odlučio poštivati sve one odredbe koje je Republika Hrvatska preuzela u postupku pregovora za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Naime, svima nam je još u svježem sjećanju njegov komentar iz prvog početka ove godine kada je na upozorenje Europske unije da nije dobro i da je to kršenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa da ministri ulaze u nadzorne odbore, pa kada je bila donesena odluka da on i ministar financija postanu članovi Nadzornog odbora INA-e, kada je njegov komentar bio već se tresem od toga. No dakle očito da ovo predstavlja određeni napredak u odnosu na taj stav koji je bio početkom godine. Ali nisam se javio zbog toga, javio sam se samo da kažem da i u ovom zakonu u prelaznim i završnim odredbama se omogućuje da određeni članci, odnosno odredbe pojedinih članaka stupe na snagu nakon ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Dakle, ako možemo odredbe članka …/Govornik se ne razumije./… prolongirati do pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo pa onda bi mogli i neke druge odredbe primjerice o o liberalizaciji tržišta, odnosno o određivanju cijena energije. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dvije stvari. Dakle, što se tiče okružja koje je pozitivno ili nije za investitore. Zamjenice ministra ove godine u prvih 9 mjeseci 150 milijuna eura investicija, prošle godine u isto vrijeme preko 600 milijuna eura investicija. To su brojevi od kojih ne možemo pobjeći. Ako ste vi stvorili okruženje koje je bolje onda bi vjerojatno bilo više od 600 milijuna, a imate 4 puta manje. Dakle, brojke govore sve. A druga stvar koja je jako važna. Dakle, samo je djelomično točno da trebamo prilagoditi ove zakone na način na koji vi to govorite. Trebamo ih prilagoditi jer je to obaveza koju možemo ostvariti, ali možemo ju ostvariti od 1.7.2013. ako ćemo postati punopravna članica. Dakle, mi ovaj paket zakona ne moramo usvajati prije nego što postanemo punopravna članica Europske unije jer to nisu uradile ni mnoge države članice. Budite iskreni i to kažite hrvatskim građanima i zastupnicima i zastupnicama ovdje u Hrvatskom saboru. A druga stvar koja je još važnija, u tim zakonima i to je odgovor i kolegi Vinkoviću nigdje ne stoji niti Europska unija kaže koliko će u Hrvatskoj koštati struja i plin. Vi ovdje Europsku uniju i HERA-u koristite kao argument za podizanje cijena i prebacivanje svih troškova koje imate zbog nekvalitetnog upravljanja na hrvatske građane. To je model po kojem radite. Sve svoje nedostatke, sve svoje nesposobnosti prebacujete na grbaču hrvatskih građana. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo gospođo zamjenice slažemo se naravno Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. U više navrata ste komentirali nastupe zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, u više navrata ste ih poklapali, pa ste kada je gospodin Popijač dobivao riječ kazali nakon došaptavanja imate se pravo obratiti Hrvatskom saboru. Sada se vi došaptavate sa zamjenicom ministra i sugerirate joj da se oglasi na replike koje su dali zastupnici HDZ-a, pa sam ja dao sebi slobodu da prokomentiram da se došaptavate sa zamjenicom ministra. **Leko, Josip (SDP)** E ja poštujem vašu slobodu pa sam vam dao riječ i vaš status zastupnika. Poštujte i vi moju poziciju, a nisam komentirao ničije izlaganje, niti ću komentirati. I niste ni mogli navesti jer to nisam radio. A sa kolegom sam za stolom samo tražio da pita da li će zastupnica odgovarati što je moja obveza, a ne moje proizvoljno odlučivanje. Pa prema tome, nemojte koristiti govornicu da diskreditirate druge, a ne gledate sebe. Nije pošteno! Ovdje je sudac uvijek javnost. Prema tome, nije istina to što ste tvrdili. Hvala lijepa. Idemo sa replikom poštovanog zastupnika Đure Popijača. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala predsjedniče. Dakle, gospođo zamjenice slažemo se za tržište i sve što ste rekli naravno i sigurno da ga treba treba ga u najvećoj mjeri i najboljoj namjeri i u najboljoj praksi implementirati u svim segmentima rada, života, biznisa, svega. Za tržište treba biti u potpunosti spreman i za tržište trebaju postojati spremne institucije i prvi ćemo naravno i pozdraviti sve što je vezano uz to. Što se tiče energenata. Sigurno kao što su ušli mnogi u tržište bankovne industrije, pa imamo najveće cijene kapitala u Europi, pa u TELECOM. Naravno da imamo i naravno da će mnogi igrači doći na ovo tržište kada će imati najveće cijene energenata u Europi. Bojim se da plin i neće ti igrači imati kome prodati na ovom. Zašto? A ta tema je već godinama prisutna i mi smo se zajedno svojevremeno borili sa tom temom. Zašto mađarska industrija i mađarsko gospodarstvo imaju jeftiniji plin od Hrvatske ili slovensko koje nema niti kubika svojeg plina ili austrijsko ili talijansko. Pa to su pitanja na koja uređena politika, država mora odgovoriti. To je i uloga i to stalno ponavljam bez obzira na otvoreno tržište. Ne znači to da ga ne treba razvijati, ali ga ne treba ni napraviti takvog da je zapravo ono što se govori najveće i najgori monopol je zapravo privatni monopol, pa čak i u otvorenom tržištu, a da ponovim imamo naravno priliku vidjeti što se događa sa cijenom kapitala i svega onoga što nam je i donijelo tržište. Tržište se mora dogovoriti, tržišta treba ali trebamo biti u potpunosti spremni da se to i na najbolji način za interes hrvatskog gospodarstva i za hrvatskog građana bude najbolji, najkvalitetniji. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. u ovim vremenima i na ovim prostorima bila situacija da privatni poduzetnici prodaju proizvode ispod cijene to je na žalost danas. Mnogi privatni poduzetnici zbog toga što tržište ne funkcionira jer naprosto i standard hrvatskih građana i situacija u gospodarstvu je takva su danas prinuđeni da se spase da im cijena kapitala koja je toliko skupa bude bar malo jeftinija, jer ako prodaju proizvod ispod cijene bar će pokriti dio obveza. I sad se postavlja jedno elementarno pitanje. Zar vi stvarno mislite ako mi uredimo tržišno cijenu električne energije, cijenu plina, cijenu toplinske energije što se tiče grijanja da uz ovoliki broj nezaposlenih može funkcionirati tržište ili ćemo doći u situaciju da naprosto ti ljudi će koristiti struju, neće je moći plaćati, počet će rezanje žica za priključke. Dakle, intencija naše rasprave je bila ne da se ne poštuju preuzete obveze prema EU nego da naprosto neke stvari dok ne složimo u socijalnu kartu naprosto prolongiramo i produžujemo. To je intencija ove rasprave. Međutim, kad se ne želi nešto napraviti onda se udara po drugoj strani. A što tiče povećanja cijene električne energije dobro se sjećate 2008. godine kad smo dizali cijene električne energije tada smo rekli svi oni koji imaju mjesečnu potrošnju ispod tog iznosa na njih se ne odnosi taj dio to će se plaćati iz državnog proračuna. Iz državnog proračuna se na takav način subvencioniralo povećanje cijene sa 125 do 150 milijuna kuna godišnje. Zašto na takav način? Jer naprosto nije postojala adekvatnija socijalna karta. 2010. spominjana toliko puta u ovim raspravama HERA je donijela odluku da se digne cijene, Vlada nije prihvatila. Nije prihvatila iz jednostavnog razloga što je te godine bila takva sjajna hidro godina da je HEP proizvodio struju, samo vas molim dvije rečenice da završim, HEP proizvodio struju preko hidrocentrala i te godine su zbog toga ostvarili dobit od milijardu i 500 milijuna kuna. Prema tome, kad govorimo o nekim stvarima govorimo o činjenicama. **Leko,

uzalud bačeno u vjetar. Dakle, moramo vjerovati da će se to desiti. Što se tiče Poglavlja 15. i energetike rekli ste da Europska komisija ne inzistira na tome da se to do članstva u EU ne implementira u nacionalno zakonodavstvo. Ali mi smo to na taj način ispregovarali za Poglavlje 15. i to je itekako evidentno iz Izvješća Europske komisije koja kaže u području unutarnjeg energetskog tržišta usklađivanje je skromno. Hrvatska je primijenila zakonodavstvo do jedne mjere da bi ga uskladila s acquisem, ali što se tiče trećeg energetskog paketa Hrvatska je značajno zakasnila u usporedbi sa hrvatskim originalnim rasporedom, vremenskim rasporedom i to ostaje da se napravi do kraja. Prema tome, ako smo u Poglavlju 15., a jesmo rekli da ćemo napraviti zakonodavni paket 31.03.2010. da ćemo ga implementirati, vidjeti u praksi kako on funkcionira 31.03.2011., ispričavam se ne znam što sam konkretno krivo rekla? vjerojatno među posljednjima koji bih bio protiv slobodnog tržišta, otvorenog tržišta i poduzetništva, međutim nužno je ovdje reći da je ogromna razlika u odgovornosti između privatnog poduzetnika i države, odnosno Vlade posebno u krizi. Privatni poduzetnik i kad nije kriza odgovara prije svega prema svojim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, naravno da ima i širu društvenu odgovornost dok za vrijeme krize posebno država ima odgovornost i za tog privatnog poduzetnika, ali i za sve građane kojima treba pomoć da izađemo svi zajedno iz krize. I to naravno sa što manje socijalnih lomova. A još jedna rečenica kad je u pitanju državni monopol, dakle jedna stvar su monopoli posebno državni monopoli sutra u EU, a drugo je ostvarivanje i zalaganje svake Vlade za ostvarivanje strateških nacionalnih ciljeva pod uvjetima naravno da znamo koji su nam strateški nacionalni ciljevi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima.

Poštovani predsjedniče Sabora, uvažena zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo ovaj zakon o kojem ovako živahno raspravljamo kao što znamo je krovni zakon za čitav energetski sektor i zbog toga je njegovo donošenje iznimno bitno. Na tragu Europske energetske reforme Hrvatska je još 2001. godine krenula sa regulacijom djelatnosti na tržištu plina i električne energije, a nešto kasnije i nafte i naftnih derivata. Uz sve izmjene zakona koje su provedene nakon toga funkcioniranje tržišta električne energije i prirodnog plina od strane EU ocjenjeno je kao netransparentno i dobrim dijelom netržišno i zbog toga se Hrvatska zatvaranjem Poglavlja 15. u pretpristupnim pregovorima obavezala implementirati novi energetski paket u rokovima u kojima to moraju učiniti i ostale članice EU. Zbog toga eto sam iskreno zbunjena kao i većina drugih zastupnika ovom današnjom raspravom. Naime, vi ste ispregovarali, vi ste potpisali i sada nam ovdje želite nametnuti da bi mi trebali eto nešto što smo se obvezali izbjeći. To je možda način na koji ste vi navikli funkcionirati, no to sigurno nije nešto što EU od nas očekuje i nijedna odgovorna Vlada a isto tako i Parlament ne mogu se na taj način ponašati. Ovim zakonom tržište će se organizirati na način da će postojati ista pravila igre za sve sudionike na tržištu. Sudionici su i oni koji proizvode energente i energiju, oni koji je prenose i distribuiraju i kupci, odnosno potrošači koji će upravo ovim otvaranjem tržišta se moći odlučiti za bolje i kvalitetnije i jeftinije opskrbljivače. I to je način na koji funkcionira tržište EU. Za tržište EU odlučili smo se i ovdje u Saboru, za tržište EU odlučili su se naši građani na referendumu a za same principe jednog gospodarskog tržišta odlučili smo se kad smo osnovali našu državu Hrvatsku. Prema tome, mislim da sada raspravljati o tržišnoj ekonomiji i otvorenom tržištu zaista nije u redu. Ovim se zakonom jasno definiraju ovaj puta uistinu i prave odgovornosti u energetskom sektoru, između Vlade, između HER-e i energetskih subjekata te se konačno uspostavlja jasan odnos između tržišnih energetskih djelatnosti, a to su proizvodnja, opskrba, trgovina s jedne strane i reguliranih energetskih djelatnosti, upravljanja distribucijskim transportom, prijenosnim mrežama i ostalim javnim uslugama s druge strane. Ono što je za zaštitu javnog interesa možda i najvažnije, uspostavlja se jasni kontrolni odnos upravo nad obavljanjem reguliranih energetskih djelatnosti, odnosno na tzv. priornim monopolima. Zbog cijene ovih energenata naši su se građani našli itekako pod udarom i to nešto iz objektivnih okolnosti na koje mi kao država ne možemo utjecati jer cijene energenata u svijetu naprosto rastu, no ponajviše zbog jedne potpuno neodgovorne politike koja svih ovih godina nije niti na koji način se suočila sa problemom i pokušala ga riješiti. I dapače sada nam sugerira da bi još sljedećih 9 mjeseci trebali gurati glavu u pijesak i ne poduzimati ništa. Stvari su se gurale pod tepih, državnim crtama se upravljalo kao što znamo na jedan potpuno katastrofalan način, kupovao se socijalni mir, mazale su se oči građana da bi se sad ponovno doveli u situaciju da sve to na kraju moraju platiti naši građani jer drugog rješenja naprosto nema. Građani sada moraju platiti što je HDZ na takav apsolutno neodgovarajući, rekla sam i upotrijebit ću ponovno tu riječ, katastrofalan način upravljao državnim tvrtkama, građani će sada morati platiti što se svih ovih godina izvlačio novac iz tvrtki, građani će sada u najgorem trenutku krize morati platiti što se cijene godinama nisu obračunavale realno. Gospodarstvo je već platilo cijenu, što se njima kao nosiocima gospodarske aktivnosti, stvaraocima radnih mjesta cijene industrijskog plina svih ovih godina obračunavao po daleko višoj cijeni nego što se obračunavalo kućanstvima, što je naravno suprotno svakoj zdravoj ekonomskoj logici. I da, ovdje ste se uspjeli pohvaliti da ste uspjeli izvući novce iz dobiti HEP-a i INA-e, ja mislim da je to potpuno kriva ekonomska politika. Vi ste dapače morali te novce i tu dobit koju je ostvario HEP investirati, investirati u hidroelektrane i u druge proizvodne objekte jer je to je jedini način, dakle sa stvaranjem vlastitih proizvodnih kapaciteta da možemo smanjiti našu ovisnost uvoza električne energije i na taj način smanjiti cijene. Drugi način za smanjenje cijena, kada smo potpuno ovisni o uvozu jednostavno ne postoje. Iz svega navedenog zakon predviđa, i zbog onoga što se i događa sada i što će se događati u budućnosti, da se ipak naše najosjetljivije dijelove društva treba zaštiti i ovaj zakon je zbog toga predvidio jaku socijalnu komponentu koju će se socijalno ugroženim građanima osigurati posebne mjere zaštite i to je u kontekstu ovog zakona iznimno važno. A konačno će se kao i kod poreznog duga pokazati i da postoje oni koji su koristili beneficije i povlastice i ne izvršavali sve obveze prema državi, i to zapravo radili isključivo na račun i teret onih, i to najčešće uistinu najsiromašnijih, koji su cijelo ovo vrijeme uredno plaćali svoje obveze od poreza pa eto do računa za struju i plin. Ono što je nadalje važno reći je da država ovdje mora preuzeti i ozbiljnu ulogu i odgovornost u tome da educira naše građane, na koji način mogu i moraju zapravo efikasno i racionalno koristiti energiju i upravljati energijom. Ja ću navesti, eto nekolik pozitivnih primjera iz Varaždinske županije i Grada Varaždina gdje smo prvi prijavili objekte društvene namjene za energetsku obnovu i temeljem toga obnovit će se 5 škola i učenički dom, a u gradu Varaždinu svih 7 dječjih gradskih vrtića, kulturne ustanove, muzeji, plače i gradski bazeni, to su već sve prijavljeni projekti koji su pred potpisivanjem. Obzirom da se radi o ustanovama koje su uglavnom na teret i na proračunu gradskih, općinskih i županijskih proračuna, uštede će ovdje bit uistinu velike i ovi proračuni lokalni će se osigurati, oslobodit sredstva koja mogu iskoristiti u druge programe i projekte. Kao ciljevi postavljeni su obnova postojećih postrojenja, racionalizacija potrošnje energije, uključenje u razvoj projekata energetske učinkovitosti i poticanje mjera održivog razvoja i zaštite okoliša. Tu je naravno i poduzet i čitav niz drugih aktivnosti, a kako bi se gospodarstvenici i građani upoznali sa mogućnostima ugradnje obnovljivih izvora energije, odnosno mogućnosti ostvarenja ušteda putem projekata energetske obnove postojećih objekata. To je smjer kojim su zemlje Europske unije davno krenule, jer taj način korištenja obnovljivih izvora energije itekako ublažile udar rasta energenata, a ujedno osigurale i zdrav okoliš. Kad smo kod okoliša važno je naglasiti da zakon zapravo ovdje osigurava i uvjete za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te potiče održivi razvoj u segmentu energetike. I tu je važno reći da se ovim zakonom po prvi put omogućuju zeleni certifikati, odnosno one ko od opskrbljivača ili potrošača, krajnjih korisnika, dakle želi zelenu energiju, hidro, vjetro, bio masu ili solarnu moći će je i dobiti. Isto tako zakonom se uvodi mogućnost naknade za toplinsku energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, te što je vrlo važno stvaraju se pretpostavke za donošenje programa implementacije inteligentnih mjernih uređaja. Dakle, uistinu se ovim zakonom na sve način promiče i potiče učinkovito i racionalno korištenje energije. Poduzetništvo u području energije, investiranje u energetski sektor i zaštitu okoliša, te time ovaj zakon uistinu ispunjava svoju svrhu i klub HNS-a će ga podržati. Evo, može samo par riječi oko ovog drugog zakona, dakle HERA sada sa ovim zakonom dobiva, to je više puta ovdje naglašeno, uistinu značajno veće, i normativne, i izvršne i nadzorne ovlasti i posebno je značajno da se te ovlasti proširuju i na područje cijena i naknada za reguliranje djelatnosti. HERA će morati izvršavati s druge strane i vrlo važne zadatke energetskog sektora, o čijoj realizaciji u jednom dijelu ovisi i hrvatsko gospodarstvo. I tu bih HERA prije svega trebala učinkovito otvoriti tržište za sve kupce i za sve opskrbljivače te ukloniti ograničenja za trgovinu električnom energijom i prirodnim plinom. Dakle, osnovni je cilj s jedne strane osigurati neovisno, nepristrano, jasno i učinkovit djelovanje HERA-e, a s druge strane naravno postoji obveza suradnje s nadležnim tijelima Europske unije i država članica u skladu sa direktivama koje kao što znamo moramo poštovati. Dakle, radi se o uistinu vrlo zahtjevnim zadacima koje će HERA morati obaviti i ona se mora organizirati i posložiti na način da bude dorasla tom zadatku i to ja vjerujem i tu se slažem da će sigurno … HERA-u biti popriličan izazov. Naime, čitajući izvješća o radu HERA-e proteklih godina, vrlo se jasno može zaključiti da HERA nije u potpunosti ispunila funkciju zbog koje je osnovana. Iz godine u godinu priča se o nekim projektima oni se ne javljaju, pa onda nestaju, pa se onda najavljuju, pa se jednostavno nikada ne realiziraju. Iz rasprava u ovom Saboru o izvješćima HERA-e jasno je da HERA nije svoju zadaću nije obavljala na odgovarajući način i da su propusti u radu HERA-e itekako se reflektirali na hrvatsko gospodarstvo. Tim je veći sada zadatak pred HERA-om koja dobiva ovakve ovlasti da svoj posao mora obavljati daleko kvalitetnije i odgovornije.

naime, svim članovima Upravnog vijeća HERA-e neće biti omogućeno dakle neće moći biti bilo kakvom vlasništvu i … štedionica tvrtki iz energetskog sektora neće moći biti članovi političkih stranaka ili obavljati poslove za energetske subjekte ili njihove podružnice i smatramo da se na taj način istinu istinu ostvaruje nezavisnost članova Upravnog vijeća HERA-e jer naravno nužno u svim ovim ovlastima koje HERA sada dobiva da ona uistinu bude neovisna agencija. Mislimo da se ovaj zakon u potpunosti slaže sa prvim zakonom s krovnim Zakonom o energiji i HNS-a će podržati oba ova zakona. Hvala. Hvala lijepa kolegice Natalija Martinčević. Na vaše izlaganje imamo 8 replika pa vas lijepo molim držite se dvije minute replike i dvije minute odgovora. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Pa samo bih htio kratko prokomentirati i zamoliti i kolege iz HNS-a da budemo objektivni. Možemo prigovarati o onome u čemu HDZ nije bio dobar, zbog čega je izgubio izbore u redu, ali nemojmo govoriti da je bila katastrofa jer ako je naših 600 milijuna eura investicija katastrofa što je onda vaših 150 milijuna? Dakle to je još puno veća katastrofa. Dakle pad GDP-a najveća inflacija od 2008., dakle rekao je gospodin Komadina nije sve bilo loše. Pa dajte pokušajmo onda razgovarati o ovim temama objektivno. Druga stvar, ovaj paket zakona ne moramo donositi prije ulaska Hrvatske u EU. Čak je i zamjenica ministra čitajući izvješće kazala da Hrvatska to mora učiniti do trenutka ulaska, otprilike takva formulacija jer nitko to ne kaže da se to mora napraviti odmah. To se ne čini zbog EU i nemojte hrvatskim građanima prikazivati sada EU kao krivca za povećanje cijena energenata jer je to izvorno vaša ideja. Ovaj zakon ne govori o cijeni, cijenu ćete vi odrediti sami. Pozivate se na HERA-u a već svi znamo koliko će poskupiti energenti jer to najavljuje prvi potpredsjednik. Dakle kako on zna što će učiniti nezavisno regulatorno tijelo? Pa nemojmo bacati ljudima maglu u oči i prihvatimo i činjenicu da HDZ nije neke stvari donio tada zato što je smatrao da ih može odgoditi do 1.7. zato zato što smo bili socijalno osjetljivi u tom području i smatrali smo da ne trebaju građani plaćati krizu koja nam se događa. Vi očito smatrate da kriza jedino može biti financirana preko leđa građana, da je jedini smisao vašeg djelovanja puniti proračun. E pa nije, ima i drugih načina. Osmislite druge načine, vi ste odgovorni. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku kolegica Martinčević. Kako nije katastrofa? Vi ste pobrojali da ste isto u svašta nešto investirali. Međutim rezultati toga su vidljivi. Vidljivi su u sadašnjim cijenama energenata koji su realni, vidljivi su u tome da smo mi 8.uvoznik električne energije u svijetu, da smo u potpunosti ovisni o uvozu. Kako onda rezultati nisu katastrofalni? Što ste onda vi to jako investirali kada imamo takvu situaciju sa energentima i potpunu ovisnost o uvozu. A drugo, ne znam koji dio … mi ne razumijemo. Naime, vi ste potpisali, vi ste ispregovarali i vi ste se obavezali. Mi sada ispunjavamo ono što ste vi napravili i vi sada imate ovdje primjedbe. poruka EU da smo u ozbiljnom kašnjenju dovoljno govori da mi to moramo implementirati i da prostora odgađanju više nema. Hvala. Hvala lijepo. Točno je kolegice Martinčević da je prijašnja vlada HDZ-ove koalicije ispregovarala sve to, ne požuruje da vi prije 1.srpnja, ako bude 1.srpnja s obzirom na Sloveniju, Njemačku i sve ostalo, daj Bože, dakle da prije 1.srpnja sve ovo primijenite. Zapravo radi se o nečem potpuno drugom. Mene čudi jedna diskordinacija između izjava prvog i vas jer ste vi izjavili da će biti nakon usvajanja ovog zakona jeftiniji energenti. Doslovce možete uzeti …, a prvi govori da će i već najavljuje poskupljenje energenata. Dajte se dogovorite u HNS-u hoćete pojeftiniti ili ćete poskupjeti energente od Nove godine. kada ste već rekli da će pojeftiniti baš me zanima kako ćete obrazložiti odnosno kako će potkrijepiti tu vašu tvrdnju da će doći do pojeftinjenja energenata nakon što se ovako lijepo raspodijeli nadležnosti i odgovornosti između HERA-e, energetskih subjekata i hrvatske Vlade ili Vlade RH. Pa ja ne znam po koji puta i zamjenica ministra i ja ću sada ponovno reći. Dakle sada ste rekli da nema nikakvog razloga zašto bi mi požurivali s ovim. Ja mislim da upozorenje EU u kojem se jasno kaže da smo u ozbiljnom kašnjenju je dovoljan znak da mi ovo moramo implementirati. Osim toga sa ne implementiranjem ovog zakona ne dobiva se apsolutno dobiva se još dodanih 9 mjeseci guranja glave u pijesak kao da to nismo radili svih ovih proteklih godina HDZ-ove vlade. Stvari se konačno moraju presjeći i posložiti jer to je jedini način na koji možemo uspostaviti realno otvoreno tržište energenata. Kada sam govorila o tržištu rekla sam da smatram da nema potrebe da raspravljamo što je to otvoreno tržište, što je to gospodarstvo, izgleda da možda ipak ima, da bi trebali razgovarati o tome što znači tržište, što znači otvoreno tržište, što znači što znači dolazak drugih opskrbljivača i što znači ta mogućnost utjecaja na cijene. To je tržište, kakve će cijene shodno tome biti odlučit će tržište. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice Martinčević, vi ste rekli da je ova Vlada ozbiljna i da se drži preuzetih obveza. Sad meni nije jasno da li je Zakon o sukobu interesa da bi neki ušli u nadzorni odbor zbog nekih drugih interesa važniji od zakona s kojima se želi zaštititi standard hrvatskih građana, a naročito onih koji ostaju bez posla ove godine jer ako ste na tragu onoga što govorite onda morate bit dosljedni. Šest mjeseci se Vlada bori da uvjeri Europsku komisiju da Zakon o sukobu interesa se ne treba primjenjivat na INA-u, a nijednom rječju se nije pokušala boriti da kaže da ovi zakoni koje se želi dignuti cijene energenata, cijene grijanja u Republici Hrvatskoj da se njegova primjena odgodi do ulaska u Europsku uniju. E pa vidite to je tipičan primjer nedosljednosti kojega naprosto, možete vi sad reći što god hoćete ali to su činjenice od kojih ne možete pobjeći. Jer sjećamo se, cijelu prvu polovicu ove godine se potrošilo na prepisivanje između Bruxellesa i Vlade hoće se Zakon o sukobu interesa primjenjivat na INA-u ili neće. Zašto, to već i vrapci na grani pjevaju i znaju. Prema tome, to su činjenice. Druga stvar, ako govorite o tržištu otkud vi znate s obzirom na sva obećanja koja ste rekli pa se na kraju pokazalo kontra, sutra kad napravite te velebne objekte, a bit će vrlo interesantno pogledati naročito neke firme po kojem su oni kriteriju ušle među ovih 7 za Plomin, naročito ona jedna iz Poljske. To je jako interesantno i to bi stvarno hrvatskoj javnosti trebalo reći po kojem kriteriju su ti ušli među tih 7 gdje vi garantirate da će taj Plomin proizvodit jeftiniju struju nego netko izvana kome će biti interes prodati struju jer će možda imati viška. Jer ako govorimo o tržištu vi imate isto tako proizvođača koji ako naprosto svoj proizvod ne mogu prodat na postojećem tržištu onda da bi ušli na neko novo tržište će ga prodavat ispod cijene samo da uđe na tržište. To je tržište. Prema tome morate računati na to, ne možete računat samo na to što će se proizvodit u Hrvatskoj da će biti jeftinije. I na kraju, nitko sa potpisivanjem ovih energetskih zakona nije rekao da će cijene otići gore nego se samo govori o regulaciji tržišta. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, kolegica Martinčević. se./… je želja ove Vlade da ministri budu u Nadzornom odboru INA-e je da zaštiti interes Hrvatske u INA-i koji smo izgubili zahvaljujući upravo vama kolege iz HDZ-a. Mi smo izgubili naš utjecaj u INA-i, mi smo izgubili naša prava u INA-i i ovo je bila zadnja mogućnost da se naši interesi kvalitetno štite zbog toga je Vlada inzistirala na tome. A što se tiče zaštite hrvatskih građana nije bio način zaštite hrvatskih građana da izvlači te novce iz državnih tvrtke i trošite na vaše kampanje ili na što ste već trošili, to će utvrditi neke druge institucije, već da se novci koji iz tvrtki iz tvrtki investira u proizvodne objekte, u distribucijsku mrežu kako ne bismo bili ovisni o uvozu i kako bismo na taj način mogli građanima osigurati jeftiniju energiju. Uvažena kolegice, vi ste bili jasni i u pravu kad ste rekli da je ova Vlada preuzela odgovornost i preuzima odgovornost za donošenje odluka koje možda ne izgledaju lijepe, ali one su u biti efikasne, korisne, za uspostavu pravne države, sustava i tržišnog gospodarstva jer kako kolege iz opozicije kontinuirano govore da se stvara antipoduzetnička klima. A kako mogu poduzetnici investitori shvaćati odgađanje zakona koji smo potpisali da ćemo provest sa Europskom unijom, zakona koji osigurava koji osigurava jednake uvjete prijenosa električne energije. Cilj ovog zakona nije punjenje proračuna kao što su kolege radile izvlačenjem sredstava na raznorazne načine, a iz HEP-a povlačenjem dobiti umjesto da se to investira i zbog toga je pao, još ću jednom ponoviti, rejting HEP-a naglašeno zbog naglašeno zbog ugrožavanja likvidnosti, povlačenja sredstava od strane države, a to kolege iz opozicije gledaju separatno i populistički, a ne sveobuhvatno jer pad rejtinga poskupljuje cijenu kreditiranja a onda to normalno direktno utječe i na cijenu električne energije. Prema tome, ova Vlada radi na sistemu da osigura kvalitetno tržište, a ovdje u zakonu jasno piše da socijalna komponenta zaštite građana će biti i mora biti i to će tako i biti. Prema tome, populističke izjave samo pokušava se izvlačit ono što im je bitno, a ključno da tržište osigurava ova Vlada ne želi govorit, da poštiva svoja pravila ne želi govorit i kako su nelikvidnost u državi ostavili to isto ne žele govoriti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Repliku ima Zoran Vinković. Uvažena kolegica se pohvalila dakle gradom Varaždinom vezano za projekte obnovljive izvore energije. Ja moram priznati kao zastupnik i kao gradonačelnik da je i grad Đakovo prijavio jedne takve slične projekte, međutim evo do dan danas i to odmah nakon uspostave ove Vlade do dan danas niti sam dobio prijedlog sporazuma niti sam vidio ministra osim tu na aktualnom satu. Međutim, postoji jedna druga mogućnost gdje se ne troše novci iz državnog proračuna, to je jednostavno da jedinice lokalne samouprave ne na osnovu javno privatnog partnerstva nego na osnovu javnog natječaja raspišu dakle natječaj za davanje u najam površina prema Zakonu o javnoj nabavi, dolaze privatni investitori i postavljaju dakle objekte za obnovljive obnovljive izvore energije. Dakle, postoji nekoliko modela od kojih je svakako u ovom trenutku najprihvatljiviji i za Republiku Hrvatsku evo ovakav postupak, a ne trošenje sredstava iz državnog proračuna. A što se tiče INA-e mislim da se tu ne treba toliko svađati niti tzv. lijevi niti tzv. desni jer i jedni i drugi su prodali 2003. 25%, ovi drugi onih dodatnih 25% i sad možemo samo glumiti članove nadzornog odbora i štititi vjerovatno za dobre naknade hrvatske interese, a ti hrvatski interesi su odavno izgubljeni. A nešto o samom zakonu i o direktivama Europske unije reći ću u ime kluba. Hvala. Odgovor na repliku kolegice Martinčević. način racionalno i efikasno koristiti energiju. To je nešto što su države Europske unije već odavno prepoznale što primjenjuju. Primjenjuje se eto u gradu Varaždinu, primjenjuje se u Đakovu. Postoji i energetska obnova, postoji JPP, postoji da privatnici investiraju u solarne kolektore i foto naponske ćelije itd. i drago mi je da razmišljate na ovaj način i vi kao predstavnik jedinice lokalne samouprave. Hvala hoće li ili neće poskupjeti energija, hoće li poskupiti plin, struja, grijanje, gorivo ili neće poskupiti. Njih najmanje interesira tko će donijeti odluku, da li će donijeti odluku HERA ili će donijeti odluku Vlada. I još manje ih interesira da li će ovaj treći energetski paket biti implementiran danas ili 30. lipnja iduće godine. Ali ono što ovim zakonom želimo napraviti bez obzira kada on stupio na snagu to je da se liberalizira tržište energijom i da se utvrdi neovisnost regulatora, u prvom redu Hrvatske energetske regulatorne agencije. izlaganja nije jasno da li doista vi zastupate to mišljenje da bi HERA trebala biti neovisna, da bi trebala samostalno donositi odluke jer vi ste rekli u nekoliko navrata da, doći će do poskupljenja struje, doći će do poskupljenja plina zbog toga što Vlada, demokratske zajednice godinama nije dozvoljavala poskupljenje energenata pa je to sada došlo ovoj Vladi. Ja ne vidim apsolutno iz vašeg izlaganja koliko i na koji način doista vi mislite da će HERA biti da će biti samostalna u odlučivanju kad vaš predsjednik, odnosno prvi potpredsjednik Vlade već danas zna koliko će poskupiti primjerice grijanje. Dakle, ne da se ostavlja mogućnost HERA-i da sama odluči o tome da li je opravdano povećanje. Vi u Vladi, odnosno vladajućoj koaliciji već danas znate koliko će u postotku poskupiti koji od energenata. Da, hrvatske građane itekako interesira kakve će biti cijene energenata. Međutim, upravo ste nas vi i vaše Vlade dovele u situaciju da smo mi potpuno ovisni o uvozu energije, da ne možemo niti na koji način utjecati na te cijene energije. Da se novac nije izvlačio i da se njime nisu krpale brojne proračunske rupe moglo moglo se investirati, moglo se osigurati Hrvatskoj da ima svoje proizvodne kapacitete i da sama formira svoje cijene energije a ne da bude ovisna o tome kakvo će stanje biti u okolnim zemljama i da bude potpuno ovisna o tome kako će se formirati cijene. To se od građana očekivalo da vi učinite i to će sada učiniti ova Vlada. Repliku ima kolega Josip Borić. Evo i kolega Bačić je nešto govorio o neovisnosti te agencije. Pa ja ću reći da je ta agencija već i do sada bila neovisna bez obzira na ovaj zakon kojeg smo već sada na neki način u proceduri donosimo jer imamo jedan primjer kojeg sam uspio naći ovdje na portalu. Ali gledajte kakva je to nezavisnost ili neovisnost, to je poticana neovisnost od strane HEP-a. Pa onda imamo slučaj sa Aluminijem iz Mostara gdje je Vlada donijela odluku 9.2. da će tom povlaštenom kupcu omogućiti isporuku povlaštene cijene energije, a da će on za zamjenu za to u TLM-u isporučiti 60000 i nešto aluminijskih blokova i trupaca da se nastavi proizvodnja. I onda u 8 mjesecu imamo odluku kojom se mimo tog dogovora povećava cijena upravo tom privatnom subjektu u Bosni i Hercegovini. Naravno da se otežava poslovanje našem privrednom subjektu u našoj Republici i naravno to se sakriva, jer vidim da je to ostalo samo na nekoliko portala, na onom glavnom energetika negdje je to nestalo jer nekome to nije očito pasalo, a i pitanje je kako je to moguće da se četvero partitni ugovor kojeg je Vlada potpisala donijela odluku ali onda na poticaj HEP-a podižemo cijenu megavata sa 42,86 na 47,46. Tako će biti i sa građanima i mi govorimo o tome cijelo jutro. To je bit ovog zakona, prebacimo to na neko neovisno tijelo kome će se građani žaliti neovisnom tijelu koji se zove Hrvatska energetska regulatorna agencija. Odgovor na repliku kolegice Martinčević. **Martinčević, Natalija (HNS)** Samo ukratko. Nisam najbolje razumjela ovaj dio oko Aluminija, Mostara i TLM-a jer koliko se ja sjećam neki članovi vaše Vlade, dapače i potpredsjednik Vlade su na optuženičkoj klupi upravo zbog vaše priče sa TLM-om i Aluminijem Mostar. I zadnju repliku ima kolega Đuro Popijač. Izvolite kolega Popijač. Repliku imate.

nešto što je najgore da zbog vaših rješenja ta industrija bude zatvorena. No međutim, evo dozvolite da nešto drugo kažem. Velika je pogreška zapravo, kriva interpretacija da govorite investirate i izgradite nove energetske kapacitete, odnosno ove konvencionalne izvore energije da ćemo moći, evo sad ste zapravo kontradiktorni, određivati vlastitu sudbinu u kontekstu cijene energije. Pa to je upravo u suprotnosti što sada govorite da će tržište to urediti. Pa tko kaže i tko će natjerati osim ako nećete tako pregovarati i ugovarati da će vlasnik Plomina C, mi zapravo i ne znamo tko će to biti, prodavati električnu energiju u Hrvatskoj. Slobodno je tržište i na slobodnom europskom tržištu će moći svoju proizvedenu energiju prodati bilo kome. I bilo koji drugi energetski subjekt osim onih koji će biti subvencionirani. Jednako vrijedi i za sve druge investicije. Pa naravno i za sam HEP sutra ako ostane ili mi to zapravo i ne znamo što ćete učiniti sa HEP-om onaj dio proizvodnje u državnim rukama. Dakle, ako govorite o tržištu morate biti dosljedni u tome. Tržište će regulirati sve pa i onda će onaj koji sudjeluje na tom tržištu odlučiti kome će prodati struju, a naravno da će oni svi koji ulaze u opskrbu i distribuciju odlučivati o tome od koga će kupiti struju. I tako da ta glupost, ja bih rekao glupost, da mi smo osmi najveći uvoznici električne energije je besmislena. Onaj koji će sudjelovati na tržištu jer ga sad potpuno i uvodite će odlučivati na tom velikom tržištu od koga će kupovati električnu energiju. A oni koji će proizvoditi u Hrvatskoj električnu energiju će isto tako odlučiti o tome na kome će tu energiju prodati u konačnici. Tako da se malo konsolidirajte i malo se i Odgovor na repliku, kolega Grubišić.

Poštovana gospođo potpredsjednice, zamjenice ministra i poštovani kolege i kolegice neću postupati po onome što je rekao na početku rasprave gospodin Komadina da se svatko razumije u energiju, ali nitko ne može živjeti bez energije. Stoga i ja uzimam dio rasprave u ovoj diskusiji. Drugo, rasprava o energiji spada u strateške, po mom mišljenju, projekte RH jer bez nje nema ni života ni opstojnosti. zato je dobro i odgovorno pristupiti tom rješenju ovog zakona jer i u svjetskoj politici što sam čuo ovoga ljeta od jednog od delegata Vatikanske komisije koja je trebala uspostaviti odnose sa patrijarhom Kirilom u Moskvi, onda me je iznenadilo da je on dospio u tu komisiju, delegaciju Vatikansku jer je po svjetonazoru agnostik, nije vjernik, ali je išao u Vatikanskoj delegaciji da uspostavi odnose i uspostavi veze katoličke crkve i pravoslavne sa patrijarhom Kirilom. Ja sam se malo iznenadio kako je on dospio, a on je rekao oni su tražili čovjeka koji u Moskvi ima neke veze, ja sam se javio da imam veze i da mogu lako doći do Kirila. onda sam ga ja upitao, i zato ovo govorim, a što je bilo u toj poruci Vatikana prema Kirilu? Neka vjerska pitanja? Ma ne kaže, pitanja su bila da je Rusiji potrebno tržište energije, a to je Europa jer je ima dovoljno, a Europa može platiti, a Vatikanu je isto pitanje da olakša te dogovore Rusije i Europe da se smanje tenzije između dviju crkvi. To je bio razlog te delegacije. Sad što je kasnije bilo nekom drugom zgodom, ali do susreta nije došlo. Ali energija je i u planovima velikih ili vrlo važnih institucija u svijetu i ona je primarna. Stoga ja ne bih se opredjeljivao danas ni ovdje ni za jednu ni za drugu opciju u raspravama, ali mi smeta da donosimo po hitnom postupku mnoge zakone. Ja bih želio da Hrvatski sabor ono što je rekao gospodin Milošević nama nedostaje strateški nacionalni program razvoja Hrvatske. Strateški nacionalni program razvoja Hrvatske a među primarne zadatke toga programa bila bi i energija i bila bi demografija, a toliko su međusobno povezani da demografskog rasta neće biti ako ne bude ga pratio energetska dobra politika. Dakle, nisam za donošenje zakona po hitnom postupku, nego se zalažem da bi Vlada Republike Hrvatske ova ako nisu učinile dosadašnje Vlade bez obzira na predznak radi na tome da se napravi Strateški nacionalni program razvoja Hrvatske za budućih 20 recimo godina, a ne da svaka Vlada donosi svoje programe na određeno vrijeme. To mogu učiniti bilo ministarstva, bilo instituti ali mora biti timski rad i mora biti interdisciplinarni pristup. Za takav program bi se zalagao, kad prođe saborsku raspravu i Sabor ga prihvati, da su sve Vlade koje kasnije budu uspostavljene dužne provoditi taj strateški nacionalni program razvoja Hrvatske. Ovako smo uvijek u nekom traženju, u nekoj napetosti a da zapravo i ne znamo što branimo, i zašto se zalažemo i što bi nam moglo donijeti bolju budućnost. Treba točno odrediti primarne ciljeve razvoja u tom programu razvoja nacionalnog razvoja Hrvatske. Koliko se ja sjećam bio je jedan pokušaj da se organizira jedno vijeće koje bi napravilo taj program, ali nit se je to vijeće ikada sastalo nit je taj program donijelo. A kad sam razgovarao s jednim ekonomistom, on kaže ma Don Ivane ma kao ne, pa takvih programa ima 2000, nacionalnih programa. Ali nisu prošle kroz Sabor, nisu prihvaćene, a moraju proći. Dakle, zalažem se da ne hitamo donošenje zakona po hitnom postupku, neg se malo stvari slegnu pa i ovaj Zakon o energetskoj politici u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo i hvala vama. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvi je Srđan Gjurković. Izvolite kolega. Uvaženi zastupnik je iznio da nije potrebno sad donositi ovakav zakon nego trebamo imati strategiju. Ovdje se radi o poštivanju ubiti potpisanih ugovora i nekim obavezama koje smo dužni kao Hrvatska država i sve rasprave koje su bile plus, minus 9 mjeseci apsolutno je jasno da mi to moramo uvest, a što prije jer pravila igre moramo imat kvalitetna i jasna. Dakle, to nema veze sa energetskom strategijom, a nije točno da ova Vlada nema Ona ima jasnu strategiju a ona se sastoji o tome da imamo jasnu energetsku politiku koja kaže, ne uvozit, biti neovisan i proizvoditi dovoljno struje da zadovoljimo svoje potrebe, a eventualno i izvozimo. I to je ono što se sada radi, što je ono što se priprema, to su one investicije koje moraju supstituirati izvoz. Prema tome, ova Vlada jasno je rekla i provodi tu politiku neovisnosti energetske situacije u Hrvatskoj i to je ono što je ključno i jasno. A daljnje strategije koje postoje ili ne postoje treba razvijati, al mi nemamo vremena čekati kod realizacije neovisnosti energetskog sustava i zbog toga ova Vlada radi to odmah. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I drugu repliku ima kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega i prezimenjak Grubišić, Don Ivan, je rekao da Hrvatska nema strategiju ili barem nema jasnu strategiju, razvoja energetskih objekata i zapravo dolaska do energetske neovisnosti Republike Hrvatske. U dobroj mjeri ta je konstatacija točna. Sjećamo se ovdje rasprava i u prošlom mandatu o razvoju i gradnji energetskih objekata u Republici Hrvatskoj. Točno je i to gospodine kolega Grubišić da je svaka Vlada izmišlja novi energetski objekt i novi smjer. Evo, Plomin na ugljen nije bio planiran u, barem ne kao primarni cilj u strategiji prošle Vlade. Nije se spominjala Riječka termoelektrana na plin koja je samo 15 kilometara zračne linije od Plomina, 20 ajde ne znam, ali ova je na ugljen, a ona je na plin. kako je rekao Kajin pored Plomina prolazi plinovod. Dakle, jedna opća zbrka i nije točno kako je kolega koji je vama replicirao, dakle dajem vama za pravo da zapravo prave strategije nema. Mi smo imali čak i pokušaja da se i nuklearni lobiji ubace ovdje u u raspravu u Hrvatskom saboru, da se ubace kao zbog potrebe izgradnje nuklearne elektrane u Republici Hrvatskoj, druge nuklearne elektrane. Iako znamo svi šta se dogodilo u Japanu i u drugim nuklearnim, da ne govorimo o Černobilu itd. Dakle, Dakle, razni lobiji našim Vladama mlate kako god oni hoće i onda zapravo mi i nemamo prave strategije razvoja energetskih objekata u Republici Hrvatskoj. Tako razni lobiji i ovom Vladom upravljaju, u tome kako će dalje ići tijek razvoja, gradnje energetskih objekata u Republici Hrvatskoj. To je žalosna činjenica i to je istina, koju ste vi iznijeli. Grubišić. Na redu je klub HDSSB-a, i vrijeme će podijeliti kolege Boro Grubišić i Zoran Vinković. Zahvaljujem. Između ostalog smisao države, osim onoga tumačenja države u užem i širem smislu, ali smisao države bi trebao biti prije svega stvoriti što udobniji, što sigurniji, što jeftiniji život svojim građanima. Ovim zakonom, bez obzira da li je on bio potpisan, ispregovaran prije današnjeg dana, prije petka kada će on biti vjerojatno vjerojatno usvojen, jer se donosi po hitnom postupku, i kada je praktično hrvatsko, a i ovaj Parlament netko natjerao, a ja bih rekao i ucijenio, iako ovaj zakon ne mora biti donesen u petak. A ja smatram da on ne mora biti donešen ni 1. srpanja 2013. godine jer svi pokazatelji govore da taj 1. srpanj neće biti datum Hrvatske u Europsku uniju. I ova Hrvatska i ovi hrvatski građani a i ova hrvatska Vlada ima dovoljno vremena da ne stavlja i električnu energiju odnosno čitavu energiju na tržište. No, čemu uopće ovaj zakon evo ja ću samo ponoviti određene izjave prije svega predsjednika Vlade i uvaženog prvog predsjednika koji je prije nekoliko tjedana rekao Milanović grijanje mora poskupjeti, Čačić rekao uvedite brojila. Nakon onih izjava da se smanji pušenje, da se manje telefonira itd. pa ovdje jedan cjelokupni tekst koji govori o tome da lokalni heroji više neće to je mislio na gradonačelnike, bez obzira iz kojih političkih opcija bili koji su imali odgovornost zajedno sa predstavničkim tijelima, spriječiti divljanje cijena svih energenata posebno onih koji se odnose na komunalnu infrastrukturu. Grijanje mora poskupjeti, a tu je bilo i na aktualnom satu, složili su se u Saboru Zoran Milanović i Radimir Čačić očekuje da HEP kupuje po 5, a prodaje po 2. To ne ide. Da ne bismo odgovornost prebacivali na druge na skupštine i na gradonačelnike, da se ne prigovara da su to kukuriku gradovi, mi ćemo odgovornost preuzeti na sebe. Ja vjerujući dakle svom premijeru, ja sam vjerovao da će Vlada biti ta koja će preuzeti tu odgovornost, jasno i glasno i premijer i prvi potpredsjednik Vlade reći građanima od sutra vam grijanje ide 20, 30% ili 37% gore, da će im odgovoriti i jasno i glasno reći da im je plin već poskupio ali tamo početkom ljeta kada nema grijanja, kada će to građani osjetiti već sada u 10., 11.mjesecu, da u 12.vjerojatno neće imati ni onu prosječnu plaću da bi platili taj račun. Očekivao sam im da će otvoreno i jasno reći da je uveden i fiksni trošak za održavanje sustav koji je većina građana u jedinicama lokalne samouprave izgradila onim sredstvima za angažiranu snagu, pa jedne godine čak i Ustavni sud donio odluku da je to vlasništvo građana, da to nije komunalna infrastruktura, pa nakon godinu dana proteka kada su mnoga trgovačka društva morala vraćati tada po dvije, tri ili četiri tisuće tadašnjih njemačkih maraka jer je to tada valuta jedina čvrsta valuta u Hrvatskoj, ponovno vratili na to da to više nije vlasništvo građana. Dakle, vratit ću se na ono što sam rekao da je država ta koja treba prije svega omogućiti jedan bolji život građana. Što imamo danas? Imamo pad gospodarske aktivnosti, imamo povećanje zaduženja, povećanje nezaposlenosti. Prije tjedan dana u Hrvatskoj je bilo 316 tisuća, sada je 323 tisuće nezaposlenih, imamo osiromašenu lokalnu i regionalnu samoupravu, imamo inflaciju, nemamo socijaldemokraciju imamo neoliberalizam, imamo stalna poskupljenja od struje, plina, goriva, uvedene su fiksne naknade, cestarina je poskupila. jučer sam na utakmici Hrvatska-Wels zamijetio jedan doista veliki primjer ovog programa samozapošljavanja. Čestitam Hrvatskoj na pobjedi na izvanrednoj igri ali primijetio sam u onom moru hrvatskih zastava jedan transparent "Prodajem prasce". Pa to dovoljno govori kakvo je stanje u Hrvatskoj, to dovoljno govori kakva je učinkovitost ove Vlade. HERA je samo tijelo koje nije niti neovisno nego je to prije svega političko tijelo koje će preuzeti odgovornost Vlade i reći građanima, i nitko se neće moći pobuniti protiv toga jer će biti politički imenovani u to tijelo, da će im uskoro poskupjeti sve. Cilj ovih zakona je između ostalog i sanacija javnih poduzeća, punjenje proračuna, isisavanje i onako praznih džepova građana, tu je nepostojanje najavljenih velikih investicija ne samo u energetici nego velikih javnih investicija, nepostojanje novog new dila na hrvatski način, a tu je i najavljena odnosno nenajavljena nova privatizacija javnih poduzeća. Na kraju, ovaj način određivanja cijene energije je prevara i pljačka građana. Tu gdje sam stao nastavit će moj kolega Grubišić. Evo ja ću nastaviti u stilu mog prethodnika koji bi najvjerojatnije rekao da sam mu ja šapnuo, bilo HERA bilo HEP sve će to platiti hrvatski džep. Što još reći? Sav se tresem. Eto da bi EU zatraživala ili potraživala da ministri ne ulaze u nadzorni odbor INA-e, komentar je bio sav se tresem. Sada odjedanput se trese jer evo kao treba usvojiti ovaj zakon, ja bih rekao o poskupljenju struje jasno i glasno, da svi građani znaju, što prije kako bi se punio ili kako bi nesposobna uprava HEP-a došla do određenih sredstava kojim navodno misle proizvoditi na ekološki način struju i to ono što je sa strategijom zacrtano dakle onom 20-20-20-20 dakle iz obnovljivih izvora, iz ekološki prihvatljivih izvora, dakle umjesto toga mi pravimo odnosno navodno se uvjerava pa čak je i sami pravi prvi bez navodnika pravi prvi premijer otišao u Istru svojom glavom i bradom uvjeriti Istrane a ne Istrijane dakle uvjeriti ih da je to dobro imati TE na ugljen, a u Rijeci na plin. Hrvatska je ulagala u izvore ili u proizvodne kapacitete energije, električne struje i u druge republike u bivšoj Jugoslaviji. Ona bivša Socijalistička Republika Hrvatska. Pa imamo primjer TE Gacko, pa u Kolubaru su jedan blok pravili, pa u Tuzli jedan blok, u Kaknju itd. U Obrenovcu pardon ispričavam se, nije u Kolubari nego u Obrenovcu ali to je u Kolubarskom regionu kažu. Nebitno je, zemljopis Srbije nam nije bitan sada. I sada opet prvi inzistira na gradnji sa Dodikom zajedno, unatoč svih ekoloških upozorenja, ekoloških aktivista, kako će to promijeniti uvelike dolinu Neretve, počevši od onih gornjih horizonata pa do Omble, da će doći do promjene. A vidite stvari su jednostavne, i projekti, energetski projekti i na rijeci Savi i na rijeci Dravi, oni su od ove Vlade zanemareni valjda zato što se nalaze neki u Slavoniji. Gangrena, ugljen je crn kao gangrena. Je li to nečiji interes, pa makar se radilo i o gangreni da do nje dođe. Ja sam gangrena vidio puno više pa me čudi da malo-malo se spominje ili Biblija ili nekakve medicinske stvari u Vladi. Svi su postali doktori danas, sušenja ruku do gangrena, dijabetesa, ne znam ni ja čega sve ne, očiju itd. Točno je da postoje lutanja u tzv. strategiji. Raspravljali smo u nekoliko navrata ovdje gotovo svake godine

Europska unija također potražuje, zahtijeva da i Hrvatska, dakle nama u korist da bude što više energetski neovisna, da se 20% proizvodi goriva iz ovih bioderivata, da smanjimo emisiju CO2 za 20% do 2020. godine. Pa me zato i jako žalosti i sav se tresem kako reče, kako ne slušamo to. Slušamo da treba uvesti, dakle razgraničiti odgovornost HERA-e, odgovornost HEP-a i Vlade, trodioba trodioba odlučivanja o cijeni energenata, tako bi se to reklo, trodioba ali prebacit ćemo ipak to sve na HERA-u jer nismo mi krivi kad je HERA nezavisna i podigla cijenu struje. Nije kriv ni Milanović ni prvi ni drugi ni prvi nego eto baš ta HERA nezavisna ona nama diktira europske cijene struje. Pa to je sakrivanje, sakrivanje iza imena HERA koja je kako je rekao naš, moj kolega Vinković koji je govorio prije mene, samo iluzorno nezavisna ili neovisna, kako god hoćete. O onim projektima o kojima je gospodična zastupnica Holy govorila dok je bila ministrica i koja je imala namjeru provesti i gospodarenje otpadom u smislu povećanja energetske učinkovitosti, o tome više nema riječi. Meni je žao što nije uspjela u ovom naumu i što nije provodila dalje tu politiku koju zagovara i Europska unija i koja daje najnovije tehnološke mogućnosti proizvodnje energije upravo iz takvih izvora. 300 000 tona Zagreb ima otpada koji se može …/Ne razumije se./…, 300 000 tona godišnje. Mi izvozimo naše drvo u trupcima za TE Pečuh, grad koji ima 500 000 stanovnika i …/Ne razumije se./… se grije na hrvatsko drvo iz hrvatskih šuma. 90% drveta dolazi iz Hrvatske. Mi ne možemo napravit našu TE na …/Ne razumije se./…, ona je naše drvo, granjevinu, piljevinu i sve što ima otpada ima u šumi, mi to dajemo Mađarima. Voze se trupci, možete ih vidjeti na autocestama i na državnim cestama, do mađarske granice, idu za Pečuh. Ali ćemo zato uvoziti ugljen iz Brazila i iz Kine koji će brodovima pojeftino dovesti ugljen u Plomin i tamo ćemo ga ložit. Pogodno za razvoj turizma kojemu se u toj grani ili podgrani gospodarstva, tako bih ja to možda nazvao, kojeg je jako sukladan taj TE na ugljen i turizam, to je fantazija. to je fantazija. Baš se slažu. Dakle i dalje pored toga što donosimo zakone koji su eto opet sakriveni iza traženja Europske unije, a za koji nije točno da to traži Europska unija, barem ne traži do 1.srpnja 2013., barem do tada ne traži no nekome se žuri. A ne žuri se kada treba jedan štender u Klokočeviku, selu pored Slavonskog Broda 25 dana čovjek čeka nesposobni HEP, gradi kuću, da mu prebaci nosač vodova električnih sa zida na tzv. kako mi hrvatski kažemo štender. 25 dana čovjek je uložio molbu i čeka. Šta je sa Upravom HEP-a, šta ona misli, da ljudi čekaju zimu da bi radili dalje građevinske radove. Nesposobnost, aljkavost, neodgovornost i dalje kao što je i bila. Gdje je ta ekspeditivnost, gdje je ta nova uprava. 25 dana čovjek čeka da mu se jedan štender prebaci sa zida na rog, na stup, eto to je to. I ne samo to, nego je jedan od bivših direktora HEP-a u županiji mi kaže, pita mene kako se zove glavni Da, evo sad završavam a još ću u pojedinačnoj to reći šta bi on napravio sad ima neki problem sa Dalekovodom. Pa što je se prihvaćao uopće posla glavnog direktora HEP-a ako nema pojma, ako pita one na terenu?

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Vinković, kad ste govorili o tome kako danas predsjednik Vlade i prvi potpredsjednik Vlade govori o tome kako treba preuzeti odgovornost, prihvatiti povećanje cijena itd. ja se nikako ne mogu oteti jednom sjećanju iz proljeća 2009. godine kad se cijeli svijet treso. Dan za danom su padale famozne banke sa najvećim mogućim kreditnim rejtingom, na burzi se nitko nije mogao zadužiti, u Hrvatskoj se spremao rebalans proračuna s kojim su se kresale plaće, mirovine za 6% itd. jer naprosto je bila takva situacija. Između ostaloga HEP Toplinarstvo i HERA donose odluku da se poveća cijena grijanja između ostalog i kod mojih Velikogoričana. Tada kod istih tih ljudi nije bilo odgovornosti. Dapače, organizira se nekakvo Vijeće stanara, građana koji prosvjeduju, koji su dobili stvarno impresivan medijski prostor da oni štite te građane. Međutim, danas isti ti građani, istim tim građanima prijeti povećanje električne energije. Nitko od tih silnih boraca nema ih nigdje. Danas im ti Velikogoričani nisu interesantni. Ne znam zašto? Ali je najinteresantnije da to famozno nezavisno Vijeće stanara čelni čovjek tog vijeća na lokalnim izborima za dva mjeseca se nađe na listi SDP-a. Vrlo interesantno. Toliko o nekakvim dosljednostima. I zato kad danas govorim o ovoj temi koja je definitivno problem, problem je s jedne strane i poslovanje HEP-a i svega skupa naprosto ne smijemo zaboraviti kako se ponašamo u određenim trenucima. Zato mi u klubu HDZ-a danas cijelo vrijeme raspravljamo ne na takav način da mi smatramo da to ne smije itd. nego naprosto da moramo naći način kako pomoći socijalno najugroženijim građanima Republike Hrvatske. I zato tražim ovaj time-out od sedam, osam, devet mjeseci koliko se možemo izboriti. Nije Europi sveto pismo kako će biti tržište energenata u Hrvatskoj i nije njima to toliko interes da će oni nas zbog toga stiskati. Oni nas stišću zbog drugih stvari samo mi pod farsom i pod maglom toga što stvarno nas stišću, što se nije napravilo želimo progurati ono što će itekako uz sve ostalo što se dogodilo lupiti po džepu hrvatske građane. I ponavljam, najprije nezavisna lista,

tko je bio u Vijeću stanara, a tko je bio i gdje je završio na kojoj listi. Međutim, ovdje se radi o povećanju 37% toplinske energije, dakle i koje će vjerojatno nakon objave u Narodnim novinama ovoga zakona HEP dobiti od pod navodnicima Nezavisne regulatorne agencije dozvolu i građani koji se griju putem toplana imat će 37% skuplje grijanje. Međutim, građani koji još nisu dobili sada račun ovaj malo hladnijeg mjeseca, 10 mjeseca dobit će ovi koji se griju na zemni plin dobit će račun koji je skuplji negdje 20%. Dobit će i neki novi obračun te toplinske energije kroz energetsku vrijednost plus onaj fiksni trošak a obzirom da evo i po struci sam da vrlo dobro znam što je kalorijska vrijednost plina ili energetska vrijednost plina da građani kupuju kubik, da troše kubik, a da ne troše energetsku vrijednost. I gle čuda, na svim tim mogućim, dakle srednje energetske vrijednosti plina. Nije nikad manja, a oni koji se griju na taj plin često vide ne radi onih dizni i ne radi većeg kisika i nepravilnog sagorijevanja nego vide jednostavno da u tom plinu ima sve više i više ovog običnog zraka pomiješanog sa vodikom i koji vrlo teško zagrijava određene prostore. Tako da, evo to je moj odgovor na repliku i ovo je prije svega odluka o povećanju cijene i toplinske energije i plina a uskoro i električne energije za koju molim, ako netko u ovoj Hrvatskoj zna da objasni meni i građanima kako se vrši obračun električne energije.

i obvezu naravno Hrvatske da u nekom kontekstu je i osigura. Mislim da je to još jedna mantra ili zapravo obmana ove Vlade koju uporno plasira prema hrvatskoj javnosti. Nepoznato je iz kojeg razloga. A upravo kada govori o tome da će izgradnjom Plomina C povećati energetsku neovisnost Republike Hrvatske što naravno je besmisleno, jer će se tamo ložiti ugljen, a kao što je poznato, osim ako ga ne mislimo ponovno kopati mi ugljen ne eksploatiramo nego ga moramo uvoziti. Dakle, nećemo biti ovisnici ako već Plomin i odluči prodavati struju na tržištu Republike Hrvatske, premda je može prodavati i bilo gdje električnu energiju, ali ćemo biti ovisni o drugom energentu. To je ugljen. To vrijedi jednako i za plin. Dakle, ako ćemo graditi plinske elektrane isto tako s obzirom da i nemamo dovoljnu količinu vlastitih izvora plina ćemo uvoziti taj drugi energent što nije nenormalno i to je logično, to je normalno. Ni jedna zemlja Europske unije nije energetski neovisna bez obzira kakove da elektrane ima ili bez obzira kojim energentom koristi se za svoje gospodarstvo ili za građane. Ali je potpuno nevjerojatno i potpuno je loše da iz nepoznatih razloga hrvatsku javnost Vlada uporno pokušava uvjeriti da ako ćemo graditi konvencionalan izvor energije na fosilna goriva da ćemo postati energetski neovisni. To nije točno. To ste ispravno konstatirali. Jedino što imamo od vlastitih izvora to je zaista šumska biomasa i biomasa generalno, to su vodni izvori i to u ograničenim količinama tu treba usmjeravati svu svoju energiju i svoj napor, naravno i stimulirati i poticati. A o tome se premalo govori. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, kolega Grubišić. Kolega Popijač šumska masa nije neobnovljiva nego kada se gospodari dobro šumama onda se onda i obnavlja. Dakle, ono što je posječeno to se ponovno sadi i za 20 godina, 30 godina nije bitno koliko uvijek izraste. Dakle, to je jedno. Točno je da je obmana zapravo, a ne kako ste vi ono rekli ne znam, to je obmana ove Vlade da mi ne možemo nikako drugačije nego na ugljen, dakle na fosilna goriva, nego imati termoelektrane na ugljen i na plin kako plin kako je predviđeno jel'. To je zapravo obmana i time zapravo postajemo ovisni opet o uvozu. Dakle, ovaj puta nije uvoz izravno električne energije kao što se to može u dalekovodima dogoditi negoli uvoz sirovine, energenta dakle ili ugljena ili pak plina. Iako mi za naše potrebe kako je netko rekao ovdje imamo 60%, ali to odlazi u neke uglavnom druge svrhe jel'. Tako da zapravo točno je da se radi o jednoj obmani rekao bih iako je kažem ova Vlada ponovno spominjem sa ministricom bivšom, ministricom Holy bila predvidjela mnoge druge projekte koji bi bili, u kojima bi energent bio obnovljivi izvor energije. Ali, nažalost prošla baka s kolačima. I drugu repliku ima kolega Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Pa evo danas raspravljamo i o nekom time-out-u i o povjerenju u institucije i nefunkcioniranje itd. Mislim mi smo imali 8 godina time-out-a u biti u realizaciji projekata, time-out-a u kojem u biti smo sada ovdje gdje jesmo. A potpisali smo, uzeli smo obaveze. Ova Vlada jasno želi da budu cijene onakve kakve tržište mora Ova Vlada ne može pokrivati gubitke i tako idemo u dublje i dublje, i dublji i dublji i lošiji rejting i u subvencioniranje koje se ne smije raditi. Prema tome, povjerenje u regulatornu agenciju je nešto što je normalno i za očekivati da i saborski zastupnici grade i pomažu imidž institucija Hrvatske kao i imidž saborskih zastupnika i ne samo imidž nego da zaista budu ti koji prednjače u načinu rada i pristupu povjerenja Hrvatske države i sve one državne dužnosnike koji u Hrvatskoj državi obnašaju svoje odgovorne funkcije. Ova Vlada želi kroz HERA-u imati jasnu i transparentu da se na tržišnim principima kaže koja cijena mora biti, ali ova Vlada hoće, može, ima obavezu i to će činiti da sve one socijalne komponente koje su nužne i potrebne da bi se pomoglo i učinilo onima koji nisu u mogućnosti plaćati ili električnu ili za grijanje toplinsku itd. da im osigura mogućnost da imaju mogućnost grijanja i električne energije ili plina kako bi mogli normalno živjeti, imati dostojanstvo funkcioniranja. koje gradimo jer i njih moramo graditi zbog ovoga time-out-a od 8 godina očekujem i vjerujem i pozivam zastupnike da pomognu da je gradimo kvalitetno, a ne da ih urušavamo. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Evo mi ćemo pomoći kolega iz HNS-a, možemo organizirati omladinsku radnu akciju, vi to već znate što je, pa ćemo ići na Plomin 3 gradit ćemo druže Rade samo piši, radit ćemo i po kiši ako treba vi niste uopće dali meni repliku na moje izlaganje nego ste lamentirali stavove koje vi imate i koje ste već stvorili temeljem teksta u ovom zakonskom prijedlogu. Ali ja bih vas zamolio, možda ćete dobiti Nobelovu nagradu kao za očitanje računa za električnu energiju kao što je rekao moj kolega Vinković, jer to je pravi gordijski čvor. Vi kad dobijete uplatnicu možete vi gledati cijeli dan u to, ništa razumjeti nećete. Ali, dajte vi meni objasnite rečenicu da za osiguranje redovite opskrbe energijom RH smatra se odgovornim tržište. To piše na stranici pardon 3. prva rečenica na stranici 3. Ajde vi meni recite je li to tako? I što to znači uopće? redovitu opskrbu odgovoran i HEP i Vlada itd.? Dakle, prepustili ste da cijene divljaju, da ih određuje navodno HERA kako bi nesposobnoj upravi HEP-a dali novaca da radi i dalje što hoće kao što je i dosada radila. I ona iz bivše Vlade također. Da opet bude novih Buljubašića, ali vaših. Hvala Hvala gospođo potpredsjednice. Ja sam naime u svom uvodnom izlaganju upravo objasnila što znači, ja se nadam da sam dobro objasnila ako ne možemo ovako bilateralno što znači da je tržište odgovorno za sigurnost opskrbe čula sam da to izaziva naravno dodatna pitanja pa sam imala potrebu baš u uvodu to objasniti. Inače, javila sam se zbog dvije stvari. Prva je što se tiče investicija i investicijskog ciklusa i vrlo često spominjanog Plomina bloka C, 1. travnja 2010. predstavljen je investicijski plan Vlade RH u kojem je bio predstavljen Plomin blok C kao prioritet u izgradnji. S obzirom da je vaše izlaganje uvaženi zastupniče Popijač išlo u smjeru ugljena mogu samo postaviti pitanje na koji energent 1.04.2010. godine je izgradnja bloka C Plomina trebala biti ako danas kritiziramo i ispitujemo podrijetlo ugljena koji bi se koristio u budućem Plominu C? I još jedna stvar, s obzirom da se vrlo često, gotovo u svakoj raspravi povlači ovo pitanje vezano za Europsku uniju, možda mislimo ako dovoljan broj puta ponovimo da nas Europska unija na ništa ne tjera. Dakle, to jednostavno za živjet, međutim to nije tako, ako idemo još 3 koraka unazad gledamo, recimo naše pregovaračko stajalište i to za zatvaranje poglavlja, ono kaže da Hrvatska treba u potpunosti implementirati direktivu, da sada ne navodim, radi se o drugom, a u međuvremenu zamijenjenom trećem paketu direktiva. I ponavljam u netom objavljenom izvješću Europske komisije upozorava nas se, što naravno nije dobro, upozorava nas se da kasnimo u odnosu na obveze i vrijeme koje smo kandidirali, odnosno za kojeg smo definirali da ćemo unutar njega preuzeti svoju obvezu. Hvala.

Da su sve države bile, a to evo ja crpim tamo negdje kada je osnovana socijaldemokracija ovdje na području Austrougarske 1892. godine kada je nažalost ta socijaldemokracija 2012. prerasla u jedan neoliberalni kapitalizam. Mene ne čudi, ne čudi, da je za osiguranje redovite opskrbe energije Republike Hrvatske, da se smatra odgovorno tržište. tržište. Što onda izbori, što onda Sabor, što Vlada, što zastupnici, što gradonačelnici, župani, načelnici, doista čemu cjelokupni taj postupak izbora kada smo svi bačeni praktično na tržište. I vraćamo se tu na možda onu čak i prvobitnu zajednicu, "Ja tebi malo vatre, a ja tebe toljagom po glavi.". I to je ovakav zakon upravo, to je zakon tržišta gdje velika riba jede malu ribu, nema drugog tržišta. No, postoji, postoje države koje kontroliraju tržište, zato je smisao države imati uređeno tržište koje će omogućiti protok robe, ljudi, svega ostalog, to su ekonomske kategorije. Ja sam inače inženjer strojarstva ali vidim gdje vodi ovaj neoliberalni koncept. Vodi u propast ove Hrvatske građane, u isisavanje i onoga imalo što imaju još. Od stare devizne štednje, od mirovina iz Njemačke, Švedske ili gdje su morali ići raditi, do prodaje zlata, srebra, do jednostavno svega što imaju, kako bi neko rekao kako oni danas bolje žive, nego što su živjeli sutra, ili prije 10 godina. **Zgrebec, tad mislim na svakog Hrvatskog građanina boli glava ovih 22 godine, jer nema odgovornosti, nikakve. Hvala lijepo. Gospođo zamjenice ministra, vi ste bili i u istoj funkciji i tada 2010. godine, kad se već pozivate na 2010. Pa mi nije jasno da prozivate, čini mi se, ne mislim branit, najmanje mislim braniti gospodina Popijača, jer ste se na njega osvrnuli, ali vi ste isto bili u toj Vladi, pa mi nije jasno o čemu vi govorite. Drugo, kada govorite ovdje da mi ne znamo što je tržište, mi dobro znamo što je tržište. Dakle, to je ponuda-potražnja, kupac-prodavac. Ukoliko zakaže kupac, a zakazat će u ovakvoj situaciji, u ovakvoj teškoj recesiji, u ovakvom velikom siromaštvu Hrvatskoga naroda i svih ostalih koji žive u Hrvatskoj, što to znači? Da nećemo imati opskrbu, valjanu opskrbu, redovitu opskrbu energijom. To ova rečenica koju sam vam izdvojio, to kaže. Ja bih vama predložio da vi izmijenite tu rečenicu, pa da kažete: "Za osiguranje cijene električne energije smatra se odgovornim tržište.", to bi bilo ispravno,a ne opskrbe. Za opskrbu nije samo tržište nadležno, nego li i država. Pa valjda si neće država dopustiti da ostane Hrvatska bez energije, Hrvatska vlada naš prvi, kako bi on, ne bi dospio, osigurao. Osim toga, kažete Europa, mi kasnimo imao opomene od Europe? Nije točno, Europa je dala sada 10 točaka u svom monetoringu, izvješće o monetoringu , među njima nije uopće ova stvar. Zašto nama to možete oči kad to nije predmet onih 10 točaka? A 11 točka koja nije navedena još, a ja ću vam sad reći ovdje, jer sam tamo na izboru, je Agencija za plaćanje u poljoprivredi. O tome se još ne govori, ona će doći još na kraju kada ovih 10 ispunimo u 5 mjesecu. Zapamtite to. Gospodine Grubišiću, uvaženi zastupniče nisam predbacila zastupniku Popijaču već postavila pitanje. Naime, u vrijeme kad smo gospodin Popijač i ja iznimno kvalitetno zajedno surađivali, a pozivam se na dokument, ja sam naime otišla rano 2010. godine iz sasvim nekih drugih razloga. Dopustite, ja sam postavila pitanje o kojem energentu se radilo 2010. za razliku od današnje rasprave o energentu, odnosno ugljenu i postavljanja pitanja njegovog podrijetla. Dakle, govorimo o projektu koji je u kontinuitetu prisutan, koji je definiran kao prioritet 2010., koji je definiran kao prioritet 2012. Povela se rasprava o vrsti energenta koji će se koristiti u bloku c. Dakle, ja sam samo otvorila pitanje o kojem se energentu radi a nipošto to pitanje ne bi trebalo shvatiti kao kao predbacivanje. I dopustite da ponešto znam možda ne sve, ali ponešto znam o funkcioniranju EU i o tome kako čitati dokumente. Svake godine ćete imati najkritičnije odnosno najnužnije točke koje se izdvoje iz izvješća i koji su apsolutni prioritet. Ako otvorite izvješće Europske komisije vidjet ćete da od 33 poglavlja u svakom poglavlju od 33 uvijek imate upozorenja da treba nešto dodatno napraviti ili da se s nečim kasni i naravno prioriteti nisu jednaki tako da ovaj konkretno nije stavljen na listu 10 najvažnijih točaka koje komisija u ovom trenutku i država članica smatraju da su od prioriteta prema ulasku u EU. Zahvaljujem. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa ja bih replicirao gospođi zamjenici ministra u dijelu koji se odnosi na njenu izjavu koju je doista dala u svom uvodnom izlaganju gdje je pokušala obrazložiti što to znači da je za Hvala vam tržištem smatraju distributeri, proizvođači energije koji tu energiju distribuiraju i plasiraju na tržište. Ja mislim da nemate potrebe dodatno obrazlagati nešto što piše samo u obrazloženju. Međutim to što piše u obrazloženju to je u suprotnosti sa odredbom članka 27.tog istog zakona. Naime, potpuno je jasno drugačije ne može ni biti da je za sigurnu i redovitu opskrbu energijom RH zadužena Vlada odnosno resorno Ministarstvo gospodarstva pa ću vam u tom smislu i pročitati što piše u članku. Članak 27.stavak 1. kaže: "Za osiguranje pouzdane i sigurne opskrbe energijom nadležno je ministarstvo", a to znači Ministarstvo gospodarstva u ovom slučaju i u ovom zakonu. Prema tome, ne znam kako je uopće dospjela takva formulacija u obrazloženje zakona to ne piše u članku 27.nego upravo piše ono što i kako treba biti, a to je za sigurnu i redovitu opskrbu energije i u miru, a pogotovo u ratu ili bilo kakvim drugim izvanrednim okolnostima jedino je Vlada RH jedino je resorno ministarstvo odgovorno za tu sigurnu sigurnu i redovitu opskrbu energijom. Prema tome,nemate potrebe objašnjavati što to piše u obrazloženju. Po meni je to jedna rečenica koja je apsolutno upala u to obrazloženje, a nema utemeljenja u samom članku 27. Zakona i po meni graniči jasno sa da ne kažem zdravim razumom ali to se podrazumijeva.

A s obzirom da je samo obrazloženje kao što ste ga identificirali u zakonu tako da evo ujedno mogu samo zahvaliti na dodanoj pomoći kolegi kojem je trebalo to dodatno objasniti. Ono što sam u uvodu rekla dakle na način na koji je to možda plastičnije, malo razumljivije da u slučaju poremećaja na tržištu sektora u slučaju izvanrednih situacija dakle u slučaju kada treba reagirati i iznad onih primjerice obveznih zaliha koje moramo imati na razini 90 dana, da je tu država, državna tijela koja brinu o sigurnosti opskrbe i to je upravo obrazloženje s kojim sam išla i u uvodnom predstavljanju zakona. Hvala još jednom. potpredsjednice. Gospođo zamjenice. Točno je da smo bili zajedno u vladi neko vrijeme i da smo odlično surađivali i danas mi je žao što ste nas napustili prerano Ali što se tiče Plomina i našeg plana investicija u energetiku. Točno je, 4 milijarde eura smo mi stavili u taj investicijski program investicija u energetiku među kojima je bila i set elektrana, hidroelektrana i Kosinj i Sava dakle rješenje pitanje Zagreba, elektrane na Dravi, bio je i Plomin, bila je i Ombla, sve to ste vi naravno i nastavili raditi i naslijedili. Samo žao mi je što i one pripremljene projekte što ti pripremljeni projekti nisu zaživjeli. I te elektrane treba graditi i naravno da treba graditi Plomin C. Ja osobno nikad ne bih nastavio raditi projekt od 500 MW nego od 80 MW za iste pare. Takve ponude smo imali. Da li na ugljen, da li na plin svejedno je. Ali te projekte te energetske subjekte treba graditi i graditi jednostavno kao gospodarske subjekte koji će proizvoditi električnu energiju kao robu koju će prodavati na tržištu. Ono što sam govorio, govorio sam o tome da se ne može govoriti o energetskoj neovisnosti ako ćemo proizvoditi električnu energiju iz ugljena ili plina kojega moramo uvoziti, uvoziti naravno kao gorivo. O tome se radi. Moram forsirati proizvodnju električne energije od onoga što imamo prvenstveno HE dakle da u potpunosti iskoristimo kapacitet hidro potencijala i onih obnovljivih izvora koji su na raspolaganju. O tome je bilo riječ. Ponavljam, treba graditi elektrane, treba nastaviti graditi i jednu i drugu naravno i treću koja je bila pripremljena. Ali ako se radi o fosilnim gorivima, mi njih nemamo i ne možemo govoriti da ćemo biti energetski neovisni ako te elektrane i izgradimo. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada kolegica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana zamjenice ministra sa kolegama, kolegice i kolege. Evo mislila sam krenuti sasvim drugim pravcem, ali s obzirom da se ovdje otvorilo jedno pitanje što je prijašnja Vlada mislila kad se govorilo o TE Plominu i bez obzira što smo danas čuli ovdje da o tome ne treba razgovarat, mislim da je itekako važno razgovarat i o Plominu i o svim drugim energetskim postrojenjima koji su u Hrvatskoj planirani upravo zbog toga što se donošenjem ovog zakona koga danas imamo ovdje odnosi na sve te buduće energetske aktivnosti. Hrvatski sabor je 16. listopada 2009. bio usvojio novu Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske, kao takvu do 2020. godine koja je onda bila usuglašena s energetskim politikama Temeljni ciljevi te strategije jesu konkurentnost energetskog sektora, sigurnost opskrbe energijom i održivi razvoj. Strategija je propisala i ulogu države koja se prije svega odnosi na samu sigurnost opskrbe. Sigurnost opskrbe u elektroenergetskom sektoru postiže se i kroz izgradnju novih objekata za koje se utvrđuje interes Republike Hrvatske te je u tom pogledu Vlada, bivša Vlada u bivšem sazivu donijela i zaključak o kome smo maloprije govorili, o utvrđivanju prioriteta izgradnje elektroenergetskih građevina, pa između ostalog tu je prioritet TE Sisak, TE Plomin, HE na Savi, Ombla, Kosinj i HE Molva 1 i 2. Kada pričamo o TE tri onda u ovom obrazloženju Vlade ne stoji koji je to energent, međutim imamo Program prostornog uređenja Republike Hrvatske u kome decidirano stoji i taj je program još uvijek na snazi. Posebnu pažnju treba posvetiti izboru energenata, treba računati na korištenje plina gdje god je moguće, bilo kao domaći ili bilo kao uvozni energent. Do 2015. godine u Republike Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih elektrana. Uz sve ovo kod rekonstrukcije ili zamjene postrojenja zahvate treba izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijima uz saniranje i uređenje okoliša elektrane, poboljšati tehnologiju i zamjenu energenata gdje god je to moguće. Dakle, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske itekako je decidiran po pitanju što moramo raditi, što su nam prioriteti, u kojem pravcu bismo trebali razmišljat ali očito je da se u želji da investicije ove Vlade budu pa barem za 100 000 kuna veće od prijašnjih investicija evo ide glavom bez obzira, ne poštujući određene odluke i određene dokumente koji su još uvijek kao takvi na snazi. Kada govorimo o paketu ovih mjera koje danas ovdje donosimo itekako je važno da građani Hrvatske znaju što ih čeka. Pričamo o HERA-i kao neovisnoj agenciji, postavlja se pitanje koliko je ta agencija neovisna, ali mislim da bismo trebali donošenjem bilo kojeg zakona ovdje u Hrvatskom saboru imati prvenstveno na umu činjenicu što taj zakon koga donosimo donosi građanima odnosno svima nama u Republici Hrvatskoj. Da li ovaj zakon donosimo isključivo zbog toga što moramo ispuniti uvjete Europske unije ili ovaj zakon donosimo zato da bi nama u Hrvatskoj što se tiče energetske politike bilo bolje. onda je itekako važno da građani znaju što za njih znači HERA, što za njih znače odluke o cijenama energenata i koliko je ta HERA kao takva uistinu nezavisno tijelo. Mene interesira vezano za ovaj zakon evo predlagatelja da mi objasni što se želi postići centralizacijom javne nabave električne energije. Članak 22. iz Prijedloga zakona o energiji uvodi mogućnost da se nekom državnom tijelu ili pravnoj osobi kojoj su obveznici provedbe zakona o javnoj nabavi da uloga središnjeg tijela za nabavu električne energije za potrebe ostalih institucija u vlasništvu Republike Hrvatske. Slično to predlaže se i na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. Mislim da bi predlagač zakona trebao razjasniti zašto se uvodi ovakva odredba koja može biti problematična u primjeni iz više razloga. U Republici Hrvatskoj je prisutan velik broj državnih tijela i pravnih osoba koje su u vlasništvu države koje su zbog toga kao takve i obveznici javne nabave. dakako o vrlo različitim subjektima, a gledano sa stanovišta potrošnje njihove električne energije tu spadaju dakle različita ministarstva, državne bolnice, državna poduzeća poput JANAF-a, Plinacro-a, HŽ-a i ostalih. Iako ne znamo njihovu godišnju potrošnju ona je sigurno veoma velika napravili smo projekciju na vjerojatnih ne ispod 2 milijuna megavat sati. Prema sadašnjim tržišnim cijenama tu bi se radilo o javnoj nabavi od barem 120 milijuna eura, odnosno oko 900 milijuna kuna. Tako velika nabava svi se moramo složiti s time da je vrlo velik i složen zadatak. Subjekti kao takvi imaju značajke različite potrošnje te nema puno opskrbljivača koji mogu dati ponudu za takvu isporuku. To onda znači da bi moglo doći do ometanja funkcioniranja tržišta jer će mnogi opskrbljivači biti bez realne mogućnosti za natjecanje. Zbog manjka konkurencije nema ni jamstva da će se centraliziranom javnom nabavom postići povoljniji uvjeti na natječaju. Posebno zbunjuje ideja da se jednom javnom naručitelju da uloga središnjeg tijela za javnu nabavu električne energije. Logično je da to ne može biti nitko od energetskih subjekata zbog sukoba interesa. Predlagač mislim da bi ipak trebao navesti koje to tijelo ili neka druga pravna osoba koji je javni nabavljač ima sposobnosti da provede tako složenu zadaću. Sam pojam središnjeg tijela za javnu nabavu električne energije kao takav je po meni nedorečen. Da li će to tijelo imati samo ulogu konzultanata za ostale javne naručitelje ili će ono doista nabavljati samo samo električnu energiju. Druga opcija mislim da je u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi. Prisutan je i problem s položajem javnih naručitelja. Jedno su korisnici proračuna iza kojih stoji Ministarstvo financija kao za te korisnike, a drugo su državna poduzeća koja su tvrtke kao bilo koje druge. Zašto bismo njih silili da vrše svoju javnu nabavu preko nekog središnjeg tijela? Nije li to u stvari narušavanje njihove slobode poslovanja. Pričamo o slobodnom tržištu u Zakonu o energiji, pričamo o javnim poduzećima koji nisu dobri gospodari. Puno nam se nelogičnosti vuče kroz naše evo rasprave ovdje u Saboru, a onda sada u ovom zakonu donosimo jedan takav zbunjujući članak pa bih evo samo predlagatelja molila da mi ga objasni. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi Zoran Vinković. prije svega naglasiti, dakle da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku ne radi Europske unije jer ovo nije u ovom trenutku prioritet Europske unije, nego je to prioritet javnog poduzeća koji se nalazi u gubicima i te gubitke moraju pokriti građani. Slično kao što su građani Hrvatske o onoj privatizaciji banaka iz proračuna, dakle davali silne milijarde dolara a te banke prodane za pet, šest milijardi kuna. evo najviše muči obzirom da su ovdje i mladi ljudi, vjerojatno će netko od njih biti ili inženjer elektrotehnike ili građevinarstva evo izjavio na početku svog mandata gospodin Zlatko Koračević, generalni direktor HEP-a gdje on kaže da HEP ima 4000 ljudi viška ali i 2000 manjka. To je vjerojatno zato što je ključni problem što je HEP stara tvrtka, a prosječna starost radnika u proizvodnji je 50 godina. Tako da se ja bližim 50 godina pa ne znam dal' sam star i za zastupnika. A na razini HEP grupe od ukupno 13 i pol tisuća radnika njih 3% je starije od 55 godina dok je samo 85 ljudi mlađe od 25 godina, pa je najavio zapošljavanje i otvaranje barem 500 mjesta za radnike te elektrotehničke i građevinske struke, a isto tako je najavio i ulaganje od gotovo 420 milijuna eura u energetiku. Dakle, od tih 420 milijuna eura ulaganja nema ništa, od tih 500 radnih mjesta nema ništa. Imali smo samo dva ili tri puta odluku Vlade Republike Hrvatske o davanju višemilijunskih kredita u kunama ili u milijunima eura više ne mogu ni sam pratiti koliko je puta zatražen kredit. A sada tražimo od toga da se povisi prvo ova toplinska energija, pa će vrlo brzo danom objave u novinama doći i zahtjev za poskupljenje ponovno električne energije i plina kojeg na žalost uvozimo, a gotovo cjelokupnu hrvatsku proizvodnju po znatno nižim cijenama izvozimo. E to je hrvatska politika, to je ono što je provedeno sve ove 22 godine. Na kraju krajeva, bodu se lijevi i desni tko je prodao uopće važno tko ju je prodao? Prodali smo je svi zajedno i Hrvatska više nema INA-u, nema kontrolu nad INA-om. Prodali vi 25%, prodali oni 25% i to je to. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. ne razumije./… ili bilo što drugo, pa onda treba nešto poduzeti po hitnom postupku. Čuli smo danas ovdje u Saboru izlaganje kolegice koja je rekla da strani investitori teško dolaze sa svojim kapitalom u jednu državu gdje nije sređena porezna disciplina, gdje ljudi ne izvršavaju svoje obaveze. Ali očito je da strani investitori bez obzira kakvi smo mi to Hrvati i kakva smo mi država slučaj itekako žele ulagati u termo elektrane na ugljen. Mogli bi postaviti pitanje zašto i čemu i čemu to tako hitno ako nam u prostornom planu Hrvatske piše da do 2015. godine o takvim stvarima uopće ne razgovaramo onda se postavlja pitanje zašto hitno. Da li je to hitno zato što pričamo ovdje o trećem paketu energetskih zakona koje moramo uskladiti sa Europom ili pričamo da nam je nešto hitno zbog opet nekih drugih interesa o kojima na žalost građani Hrvatske nemaju ama baš nikakve spoznaje i ama baš nikakve veze.

sa, da kažem odbačenim energentom kao što je ugljen od svih zemalja pokušavaju gurnuti tamo gdje se može gurnuti, gdje je to banana država kako je već rekao onaj što je otišao dakle u

ne treba HERA tu jel', može i ministarstvo, može svojom odlukom ovlastiti da naručitelji energenta mogu biti pravne osobe, a za nabavu energije i za potrebe institucija u vlasništvu RH. Znate Znate li koliko ima institucija u vlasništvu RH? Zapravo, mislite li i vi kao i ja, a to ćete mi reći u odgovoru na repliku, da se radi o jednoj tihoj privatizaciji distribucije i nabave energenata? Nisam još završio. Dakle, danas tko to danas vrši distribuciju i nabavu za institucije RH? Radi HEP. To znači da ćemo mi dio aktivnosti i djelovanja i posla HEP-a prepustiti nekome. Kome? Pa najvjerojatnije kao što je i dosada bilo nekim ili podobnim ili onima koje će pa čak i strancima koji će imati pravo. To je početak rasprodaje jednog novog dijela zlata i srebra Hrvatske države. Vrlo potiho u članku 22. evo kojega ste vi primijetili, meni je žao što nisam ja prije toga vidio, dakle zapravo se radi ili o poluprivatizaciji ili privatizaciji HEP-a ili hrvatskih energetskih resursa. I to je žalosno. Ja mislim da se, evo čut ću da li se vi sa mnom slažete, a da li i vi razmišljate i pomišljate isto kao i ja. Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Samo da vam jedno pojašnjenje. Novim, odnosno pročišćenim tekstom Poslovnika članak 163.a govori da se po hitnom postupku donose svi zakoni koji se usklađuju s propisima EU. Ovo je zakon koji nosi oznaku P.Z.E. Odgovor na repliku, kolegica Nansi Tireli. evo što se tiče članak 22. da, na vašem tragu razmišljanja sam, zato sam ga spomenula. Žao mi je što u tom članku 22. danas nitko drugi u Saboru nije govorio. Da stavak 3. točno i ovlasti da, ne može se dati energetskim subjektima dakle te ovlasti i to je ono što u biti mene najviše zabrinjava jer imam evo blagi osjećaj da zbog tog slova E koga stavljamo na ovakve dokumente i guramo kao hitnoću zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom EU dozvoljavamo da nam puno velikih stvari promakne da ih jednostavno ne uspijemo apsorbirati, analizirati i kao takve detektirati i da na to u ovom visokom Domu o tome kvalitetno raspravljamo, razgovaramo i na sva naša pitanja dobijemo kvalitetne odgovore za što smo na kraju krajeva i ovdje u ovom Saboru i zbog čega čitamo sve ove silne zakone. S obzirom na brzinu kako se sve to dešava, s obzirom na svu silinu hitnoće koja stoji pred nama mislim da se u većini slučajeva kroz oznaku P.Z.E. donose ovakvi članci i provlače ovakvi članci koji imaju ili će imati dugoročne posljedice i onda ćemo nakon tri godine ako se Vlada promijeni ili vlast promijeni opet što je radio lijevi, odnosno što su radili desni a nikako da shvatimo da je odgovornost za sve ovo što se dešava danas na svima nama zajedno i zato moramo o tim stvarima razgovarati. Jer stvari koje nas zabrinjavaju trebale bi kao takve dobiti odgovor.

u ovom slučaju nezavisnost HERA-e postavlja se kao jedan od temelja ovog zakona da bi se skinula odgovornost ili možda da bi se u političkim prepucavanjima uhvatila još jedan mali komadić vlasti koji koji nedostaje jednoj političkoj grupi. Naime, koga štiti i protežira ova Vlada? Štiti monopoliste, štiti apstraktno direktive EU što nije ovdje slučaj, štiti sve samo ne hrvatske građane. Kakva nas budućnost čeka? Sitni primjer Toplane u Karlovcu. Poduzeće Toplana bankrotiralo je. Osnovano je na brzinu u roku od tjedan dana novo poduzeće, banka je sjela na imovinu Toplane na dimnjake, kotlove što sve već ima i oni su u vlasništvu banke. Osnovano je novo poduzeće u koje je prenesena djelatnost, HERA im je dala koncesiju u roku odmah, a banka na leasing dala to postrojenje. Dakle, građani grada od 50, 60 tisuća stanovnika griju se trenutačno milošću banke. To funkcionira trenutačno. Sutra banka može jednostavno ustanoviti oprostite ali nama se to ne isplati više, mi to više ne želimo raditi, stavi lokot na svoju toplanu, grijanja više nema. Dal' nas to čeka u Hrvatskoj? Dal' nas to čeka sa strujom? Dal' nas to čeka sa ovim toplinarstvom u ovim velikim gradovima? To jest tržište. Ta banka sutra može ustanoviti da joj se to ne isplati i to više ne raditi i ta banka može i propasti. Kolega Vuljanić evo slažem sa vašim pitanjem, ali mislim da možda niste u pravu u onom dijelu koga štiti, odnosno pretežira ova Vlada kada HERA-i daje ovlasti koje daje. Ja bih prije rekla možda da manje protežira, a da više sa sebe skida nekakvu odgovornost jer smo po ovome što smo danas čuli od sadašnje Vlade na račun prošle Vlade uvijek je bilo Vlada je donijela odluku, vi ste tako odlučili, vi ste krivo procijenili, vi niste napravili dobre strategije. E pa sad imamo HERA-u i onda Vlada ima u tom segmentu otvorene ruke da kažemo mi nismo imali utjecaja, mi na to nismo odlučivali po Zakonu o energetici o tome odlučuje HERA kao nezavisno tijelo. A šta se tiče ovoga drugog pitanja što ste postavljali vezano i za Karlovac i sve, ma mislim da je to opet, da se vraćamo na jednu drugu temu, a to je tema upravljanja državnom imovinom. Strategija upravljanja državnom imovinom koju nažalost još uvijek nemamo. Ali to je nama valjda postalo moderno i dobro da zakone donosimo obrnutim redom, pa onda donosimo najprije zakon po hitnom postupku, a onda nakon nekog vremena donosimo zakon koji bi ustvari trebao biti prije ovoga po hitnom postupku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime predlagatelja zamjenica ministra Tamara Obradović-Mazel. **Obradović Par osvrta. Krenut ću od ovog posljednjeg, primjer toplane u Karlovcu, to se povezalo i sa upravljanjem državnom imovinom. Htjela bih podsjetiti da je toplana Karlovac, prvo treba postavit pitanje zašto su se i kako su se doveli u tu situaciju, to morate znat. Drugo, toplanom upravlja, postavili ste pitanje upravljanja državnom imovinom, nadam se na lokalnoj razini, zašto? Toplana Karlovac je u upravljačkoj strukturi na razini lokalne samouprave, dakle vjerojatno ste to možda naveli kao usputni primjer, ali treba znati i razloge, odnosno uzroke sadašnjeg stanja. Postavili ste isto tako pitanje, odnosno dali ste komentar na, jedan od kolega, na cijenu plina, dakle da svoj hrvatski plin izvozimo po nižoj cijeni. Isto tako treba napraviti i izvršiti ugovor, izvršiti uvid u ugovor koji upravo regulira opisano stanje kakvo je uvaženi zastupnik Vinković postavio, dakle izvoz našeg hrvatskog plina po nižoj cijeni To ste opisali u svom izlaganju. I treba vidjeti taj ugovor i vidjeti od kada taj ugovor, od kada taj ugovor jest na snazi temeljem kojeg se upravo događa opisano stanje, da bi smo znali zašto je tome tako. I posljednje, postavili ste konkretno pitanje vezano za središnju nabavu, u svakom području djelatnosti, danas je to Zakon o energiji, to mogu biti lijekovi, to može biti uredski materijal, to može biti bilo što. ovo je mogućnost, ovo je opcija, ovo nije obveza. Prvo i osnovno dopustiti da kažem da se ne radi o obvezi, da se ne radi o normi koja propisuje obvezu javnim javnim naručiteljima na središnju nabavu energenata, svih, ne samo električne energije. Već je to opcija koja ako slijedimo nabavnu logiku velikih brojki, na velikoj nabavi prirodno je očekivati da u pregovorima sa dobavljačem ostvarite i određene popuste na količinu. Ono što je filozofija središnje nabave je da se generički, ne svako za sebe, nego da se generički nabavlja isti predmet nabave, da se za njega osigura jednaki servis, jednaki rezervni dijelovi i tome slično. I naravno izvan svega imati pouzdani lanac opskrbe, a k tome u kombinaciji i nižu cijenu. Dakle, ovo što je segment središnje nabave, koju dozvoljava Zakon o javnoj nabavi, koji je sada u primjeni kroz nabavu lijekova za bolnice, ako ste pratili, to je jednostavno mehanizam koji je dozvoljen i ovdje. Svi koriste struju i ovo je mogućnost da od 10 ili 20 institucija jedna nabavlja apsolutno za sve, na taj način osigurava sigurnost opskrbe, ima jednog dobavljača a iznad svega ima nižu cijenu nego da svak pojedinačno nabavlja za sebe. I u tom segmentu upravo suprotno, kada spominjete HEP, ne može radit, HEP to ne može raditi kao nabavno tijelo, kao središnje tijelo nabave jer je sam provaider. Prema tome, do takve opisane situacije prirodno ne može doć. Hvala. Imamo 4 replike, ali s obzirom da je 13,30 i da su u ovo vrijeme i odbori, određujem stanku do 15,00 sati i onda će prvi, prvi će imati repliku kolega Zoran Vinković. Hvala